(SDP)** Prelazimo na: - Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u 2012. godini; Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo temeljem članka 15. Zakona o o poticanju razvoja malog gospodarstva. Materijal ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodno će obrazložiti izvješće predsjednik Uprave HAMAG-a gospodin Darko Liović. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru. Pred vama se nalazi Izvještaj o radu HAMAG-a u 2012. godini. Ukoliko bih u nekoliko rečenica htio i u nekoliko riječi opisati rad agencije u 2012. godini onda bih rekao da je to bila godina puna izazova kao što je bila i puna izazova za hrvatske poduzetnike, male i srednje poduzetnike i obrtnike, da je to bila godina promjena, ali isto tako moram reći da je to bila i rekordna godina barem po pitanju izdavanja jamstava HAMAG-a jer od osnutka, dakle od 1994. godine HAMAG je u 2012. godini unatoč recesiji, unatoč stanju u hrvatskom gospodarstvu kakvo je ostvario rekordnu brojku po broju izdanih jamstava. I upravo smo kao Uprava HAMAG-a prepoznali jamstva kao najvažniji, najbitniji instrument za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i moram reći da u prvom dijelu godine najveći dio pozornosti i pažnje nove uprave bio je usmjeren upravo dakle prema jačanju jamstava kao instrumenta za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. U tome moram reći da je bilo i potpore Vlade, odnosno Ministarstvo poduzetništva i obrta, prije svega povećan je jamstveni potencijal agencije sa 1 milijarde na 2 milijarde kuna, a isto tako izvršili smo i niz drugih promjena u prvom dijelu godine, upravo dakle da bi ta jamstva mogla na jači i bolji način poticati male i srednje poduzetnike. Izmijenili smo jamstvene programe koje smo pojednostavili, koje smo sistematizirali, uveli smo značajan niz novosti u naše jamstvene programe tako da smo osmislili tri potpuno nova jamstvena programa, program leasing, činidbena jamstva kao i pisme namjere za poduzetnike početnike. Sve te promjene naravno moram reći da su se reflektirale i u brojkama. Još jedna promjena koja je dakle bitna i koja je važna za napomenuti jest i vraćanje povjerenja bankarskog sektora u jamstva HAMAG Investa kao instrumenta osiguranja. U tom u smislu dakle moram reći da smo pristupili novim pregovorima sa poslovnim bankama i da smo potpisali 22 ugovora o suradnji sa hrvatskim poslovnim bankama gdje smo redefinirali jamstvo HAMAG Investa koje je sada zaposlenu banku postalo puno jači instrument osiguranja na način da je to jamstvo na prvi poziv. Rezultati u 2012. godini posebno su vidljivi u posljednjem kvartalu kada smo u posljednja tri mjeseca 2012. godine podržali ukupno 153 projekta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u odnosu dakle na 112 projekata koliko je podržano u cijeloj 2011. godini što zapravo znači povećanje što zapravo znači povećanje od 40% u jednom kvartalu u odnosu na cijelu prethodnu 2011. godinu. Ukoliko usporedimo brojke dakle na razini cijele godine onda moram reći dakle da smo u 2012. godini kroz jamstva HAMAG Investa podržali ukupno 243 projekta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva za razliku od 112 projekata u 2011. godini, da smo ukupno izdali 315 milijuna kuna jamstava u 2012. godini u odnosu na 154 milijuna kuna u 2011. godini. Isto tako što se tiče potaknutih investicija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva tada moram reći da smo gotovo poduplali broj investicija, odnosno vrijednost investicija dakle poduprtih jamstvima HAMAG Investa koje su povećane sa 494 milijuna kuna u 2011. godini na 924 milijuna kuna u 2012. godini. Ono što me posebno raduje i što moram istaknuti jest i diversifikacija portfelja izdanih jamstava i to diversifikacija portfelja ja bih rekao na različite načine i po regijama, ono što me posebno veseli dakle da su Osječko-baranjska županija i Splitsko-dalmatinska županija uzele značajan udio u broju izdanih jamstava. Došlo je do diversifikacije portfelja i po bankama, dakle HAMAG Invest sada je prepoznat i od strane drugih poslovnih banaka, ne samo od državnih banaka. U prilog tome ide i činjenica da je u 2011. godini po broju zaprimljenih zahtjeva 42% dakle dolazilo iz banaka u državnom vlasništvu da bi se 2012. godine broj zahtjeva, odnosno udio broja zahtjeva banaka u državnom vlasništvu u ukupnom broju zahtjeva smanjio dakle sa 42 na 23%. Isto tako došlo je i do diversifikacije portfelja i po industrijama što je vrlo, vrlo bitno jer smo agencija koja je u prethodnom periodu uglavnom izdavala jamstva po programima poljoprivrede za operativne programa Vlade Republike Hrvatske, a sada se vidi dakle da je portfelj raširen i na ostale djelatnosti, prije svega dakle mislim na proizvodne djelatnosti, prerađivačku industriju, a isto tako i na uslužni sektor, odnosno turističku industriju. Što se tiče vrijednosti isplaćenih jamstava, u 2012. godini iz proračuna Republike Hrvatske isplaćeno je ukupno 17,3 milijuna kuna pri čemu moram reći dakle da opet prevladavajući udio ima Hrvatska banka za obnovu i razvoj kojoj je isplaćeno preko 80% tih sredstava. Osim jamstava agencija naravno provodi i ostale aktivnosti i ostale djelatnosti, prije svega riječ je dakle o podjeli bespovratnih sredstava. HAMAG Invest je u protekloj godini sudjelovao ukupno u četiri projekta, to su Nove tehnologije, Pozicioniranje na tržištu do uspjeha, Poduzetnik početnik te Zadružno poduzetništvo. I moram reći da od ukupno predviđenih 32 milijuna kuna koje su bile predviđene za isplatu poticaja ukupno je isplaćeno hrvatskim poduzetnicima 31,8 milijuna kuna što znači da su projekti izrealizirani u prosjeku sa 97,7% Ono što je isto tako bitno napomenuti da izmijenjena filozofija dodjele potpora na način da se poduzetnicima dodjeljuju potpore u maksimalnom iznosu koje su tražili tako da je prosječna visina dodijeljenih potpora bila 220000 kn u 2012. godini u odnosu na 38000 kn koliko je bila prosječna visina potpore isplaćena u agenciji u 2011. godini. Ukupno smo dakle zaprimili 3282 zahtjeva za bespovratna sredstva pri čemu je, dakle ukupno dodijeljeno 204 potpore. Ono što želim istaknuti isto kada je riječ o potporama jest da smo po prvi puta od osnutka agencije uveli i kontrolu namjenskog trošenja sredstava i to terensku kontrolu namjenskog trošenja sredstava gdje djelatnici HAMAG INVESTA provjeravaju dakle direktno kod poduzetnika kojima je odobrena potpora kako i na koji način su utrošena sredstva, odnosno namjensko trošenje tih sredstava. Tu su i dalje aktivnosti vezane za potporu konzultantskim uslugama kroz izdavanje vaučera tako da je za 120 vaučera u 2012. godini isplaćeno ukupno 925000 kuna. jedna nova aktivnost i jedna nova djelatnost agencije, dakle koja je dovedena dakle pred kraj godine na način dakle da je HAMAG zapravo postao Hrvatska agencija za malo gospodarstvo sada i investicija jest, dakle posao koji se veže uz poticanje investicija i investicijskog okruženja. To je dakle posao koji smo tek započeli u 10 mjesecu prethodne godine i glavni zadatak bila je identifikacija projekata u sektoru malog i srednjeg poduzetništva na način da oni hrvatski poduzetnici i obrtnici koji traže partnere za realizaciju projekata koji neće biti u stanju realizirati kredite kod poslovnih banaka niti dobiti jamstvo HAMAG INVESTA, HAMAG INVEST sada, dakle pomaže u traženju potencijalnih investitora kako na domaćem tako i na stranom tržištu. U prethodnoj godini generiran je katalog investicijskih projekata u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Vrijednost tih projekata iznosila je tada 422 milijuna kuna. Prosječna veličina tih projekata iznosila je 12 milijuna kuna. Kao što sam rekao, dakle sve ove aktivnosti išle su u smjeru što jačeg angažmana Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije stvaranjem takve agencije koja će zaista postati istinski i pravi servis malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj. I dozvolite da evo ukoliko još ima vremena da samo napomenem i neke osnovne aktivnosti koje su započete u 2012. godini, a očekujemo i realizaciju u 2013. godini koja će također dovesti do toga da hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima, dakle HAMAG postane pravi servis. Riječ je dakle o projektu zajednički u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj gdje smo pokrenuli projekt sufinanciranja konzultantskih usluga na području obnovljivih izvora energije i ušteda energije. Dakle, to je projekt u suradnji sa EBRD-om koji je započet prošle godine ukupno u proračunu izdvojeno 1,2 milijuna kuna. Također, htio bih napomenuti da ćemo u 2013. godini započeti i to vrlo brzo sa projektom mikro kreditiranja, izravnog mikro kreditiranja poduzetnika. Dakle, bit će riječ o malim kreditima do 70000 kn uz izrazito povoljne uvjete za male i srednje poduzetnike. Također, još dvije stvari koje su vrlo, vrlo bitne. Evo prije nekoliko dana potpisan je dakle sa Hrvatskom udrugom kreditnih unija. Dakle, tu smo potpisali sa kreditnim unijama također sporazume o suradnji na način da će HAMAG INVEST izdavati jamstva i kreditnim unijama. Htjeli smo na neki način proširiti krug potencijalnih kreditora. Stvoren je jedan fond od 5 milijuna kuna koji će poduzetnicima početnicima, dakle start up poduzetnicima omogućiti da se jednostavnim učlanjivanjem u kreditne unije i samo uz jamstvo HAMAG INVEST-a, dakle bez ostalih instrumenata osiguranja, dakle mislim prvenstveno na nekretnine, odnosno zalog na nekretninama omogući dakle dolazak do sredstava. I naravno ono što je donešeno kao izmjena Zakona o razvoju malog gospodarstva to je dakle spajanje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije BICRO. Dakle, također smatramo da ćemo na taj način stvoriti jednu, dakle jaku agenciju koja će moći dakle onda poduzetnicima na neki način pomagati od same njihove ideje, dakle od istraživanja i razvoja, pa dakle preko komercijalizacije proizvoda, a onda naravno i kada ti poduzetnici ne daj bože zapadnu u određene poteškoće kroz, dakle jamstva za kredite za restrukturiranje itd. Evo dakle to su ukratko bile brojke, to su bili ukratko pokazatelji o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Zahvaljujem se na pažnji i naravno spreman sam odgovoriti na svako vaše pitanje. Hvala lijepa. Replika Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gospodine Liović, ovako kad se slušaju statistički podaci oni se mogu dvojako tumačiti. Čak neki djeluju i impresivno. Vi odlično radite, izdajete jamstva. Ali svaka aktivnost mora se promatrati i sa druge strane. Vi ste izrazili zadovoljstvo svojom aktivnošću i doista ste bili aktivni. Evo ja izražavam nezadovoljstvo vašom aktivnošću. Ja bih bio sretniji kad biste vi bili manje aktivni. Recimo vi se ovdje hvalite kako ste prepoznati od poslovnih banaka i da dajete jamstva za poslovne banke, za pojedine poduzetnike. Smisao kreditnih plasmana je preuzimanje rizika. Naravno da banke izbjegavaju rizik i naravno da je njima stalo da država jamči i za sve, jamči i za štedne uloge, jamči i za poduzetnike. Ali ovo sve što ste kazali pokazuje da nam sustav ne funkcionira, da su nam poduzetnici iznimno niskog stupnja samofinanciranja, da je niska kapitaliziranost tih poduzeća, da banke nemaju povjerenja u poduzetništvo i da poduzetnici nemaju dovoljno imovine i jamstva za aktivnost. Istina da ste vašom aktivnošću spasili situaciju jer bi još više došlo do smanjenja ukupne gospodarske aktivnosti. Ali u konačnici ovo je pokazatelj što vi ste više aktivniji pokazatelj veće bolesti gospodarskog sustava. Jer država je preuzela rizik za sve a prepustili tržišnoj ekonomiji sve. Zamislite država više ne jamči državnim nego jamči i za privatne banke i to sve više i više. Pa šta onda banke će raditi? Pa koja banka, mi se hvalimo kako banka hoće uzeti vaše jamstvo. Pa tko ne bi uzeo državno jamstvo? I zato meni je drago i vi ste bili vrlo aktivni, ali treba to uzeti sa oprezom i pogotovo protestirano je 23 jamstva i 17 milijuna kuna ste isplatili na ime jamstva. Zahvaljujem se na vašoj sugestiji. Naravno garancijska agencija, Hrvatska garancijska agencija je osnovana 1994. godine. Dakle, nismo mi sad počeli izdavati jamstva 2012. godine, Garancijska agencija djeluje već punih dakle više od 15 godina. Točno je ovo što ste rekli, istina na neki način to može biti i indikator stanja u malom i srednjem poduzetništvu i s tim se mogu složiti. Međutim, da nije bilo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije moramo reći da dobar dio investicija u malom i srednjem poduzetništvu zaista ne bi bio realiziran i da bi dobar dio poduzetnika i obrtnika zapravo teže opstao još u ovim uvjetima kakvi danas vladaju na hrvatskom tržištu. Dakle, u tom smislu sasvim sigurno da je ova agencija potrebna i također druge zemlje pogotovo dakle zemlje EU sve više i više dakle idu sa sustava izravnih potpora, dakle davanja bespovratnih sredstava na druge financijske instrumente pri čemu su zapravo garancije jedan od najkvalitetnijih instrumenata poticanja poduzetništva. Prema tome, nije to novotarija, nije to nešto što je novo to je nešto što se radi posljednjih 15-ak godina i ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama. Ukoliko vi smatrate da zaista nije potrebno da Hrvatska vlada vlada kroz Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije preuzima više rizika na sebe da bi pomogla malim i srednjim poduzetnicima onda je to pravo naravno vas, vaše pravo osobno i pravo vašeg kluba odnosno HDZ-a kojem pripadate. Ja smatram osobno da bi država trebala poduzimati još više i davati još više napora da bi se olakšalo poslovanje malim i srednjim poduzetnicima. Što se tiče dakle isplate od 17,3 milijuna kuna da, to su isplate, međutim za jamstva izdana u periodu uglavnom dakle između 2005. i 2008. godine. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba Ne bih htio da se opet prenese da smo mi duboko nesretni što nema pauze. Međutim, mislim da ovakav način Hrvatskog sabora je totalno neprimjeren. Pogledajte, u 13,30 je zakazana sjednica Odbora za gospodarstvo, a mi imamo ovdje jednu izuzetno bitnu točku u kojoj bi ljudi koji sjede u Odboru za gospodarstvo trebali raspravljati. Na ovakav način dakle ne žalimo za pauzom, da ne bi opet krivo bilo preneseno, na ovakav način se ne može raditi. Mi smo jučer odgađali svoje obveze, dakle uopće nije problem ako se treba raditi bez pauze, ako se treba raditi i kasno uvečer dakle uopće nije problem, mi bi samo molili da ujutro na početku sjednice se kaže. Vjerojatno bi i kolega Rađenović onda pomaknuo Odbor za gospodarstvo koji nije sad održan jer nema kvoruma i ja bih lijepo molio predsjedništvo Sabora u ime kluba na ovakav način se ne može raditi. To što ministri ne žele ili ne mogu doći u Sabor to je njihov problem. Ali ja bih samo molio da nam na vrijeme, dakle nismo protiv da se radi u vrijeme pauze samo ja vas lijepo molim da nam bar to ujutro kažete. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Šuker prihvaćam vašu sugestiju da na početku jutarnjeg zasjedanja kažemo, ali ja sam nešto prije 12,00 sati rekla da ćemo danas raditi tako da nećemo imati pauzu. Ne možemo, nažalost ne možemo uopće predvidjeti koliko će trajati rasprava o pojedinoj točci. vidite da je o ovoj točci prethodnoj rasprava trajala više od 10 sati, da sada imamo isto dosta klubova prijavljenih, da kolega Mimica ima i drugih obaveza, a bez njega ne možemo raspraviti sljedeću točku. U ime kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač. Izvolite. A vodit ćemo računa da ujutro kažemo plan zasjedanja. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, ravnatelju, zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Odmah na početku dakle da se i referenciram na odgovor na repliku gospodina ravnatelja, dakle točno je da je HAMAG star 10-ak, 11 godina. Dakle, to je državna agencija koja je nastala 2002. godine, a koja je i pravni sljednik Hrvatske garancijske agencije koja je bila od ranije. No međutim, način, kriteriji i mehanizam odobravanja jamstava je potpuno drugačiji bio nego što je danas. Malo ću kasnije reći o tome. Dakle, tijekom svih tih godina naravno tu ste u pravu agencija je bila usmjerena na poticanje razvoja sektora malih i srednjih poduzetnika. Činjenica je da je sektor malih i srednjih poduzetnika i danas najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva i dijelom sigurno treba zahvaliti to i aktivnostima koje je HAMAG provodio proteklih 10-ak godina. U 2011. godini u Hrvatskoj je djelovalo oko 90 tisuća malih poduzeća s prosjekom 4 do 5 zaposlenih, oko 1300 srednjih poduzeća sa 100 ili nešto više zaposlenih. Udio srednjih malih poduzeća u BDP-u bio je uvijek negdje oko 50-ak U njima je radilo oko 550 tisuća zaposlenih. To je više od 65% dok je evo za komparacije velikim radilo oko 280 do 290 tisuća što je negdje oko 34%. Dodamo li tome i oko 86 tisuća obrta i oko 198 tisuća zaposlenih zaista u obrtima se može konstatirati koliku važnost za Hrvatsku ima ovaj segment gospodarstva. Stoga je sigurno važno i u kojem i u kakvom okruženju rade i djeluju ovi poduzetnici imajući u vidu da je ovaj segment u potpunosti privatnog karaktera, odnosno da su to u pravilu privatni poduzetnički poduhvati. I upravo se u tom segmentu u potpunosti može vidjeti kako se država odnosi prema privatnom poduzetništvu i u kojem okruženju oni rade. posebno vrijedi za državna tijela koja imaju prvenstvenu ulogu poticanja razvoja srednjeg i malog poduzetništva i to HAMAG INVEST danas svakako i jest. I zbog toga je za očekivati bilo da se u samom izvješću i pronađu barem i minimalno neki pokazatelji o onima zbog kojih ta agencija zapravo i funkcionira i zbog kojih postoji. No nažalost naš je dojam da je izvješće više liči na ušminkan uradak PR agencije kojima je jedini cilj stvoriti sliku o vrhunskom dometu novog vodstva HAMG-a i HAMAG INVEST-a danas ali i opravdati čudne i smiješne uloge ove agencije koje je provela ova Vlada svojim promjenama, a vidim da ih provodi i dalje u potpunosti mijenjajući ulogu i namjeru i temeljnu svrhu za koju bi ova garancijska agencija trebala i postojati. I na samom početku izvješća piše da je godina 2012.godina novih početaka. Očito je da vi zaista mislite da je svijet počeo sa vama, jednako kao i vašeg ministra, a njega smo slušali dva dana ovdje. Ja bih rekao nažalost da je to bila godina novih početnika, eksperimentiranja, metode pokušaja i promašaja a rezultati su očiti. Konstantan pad društvenog proizvoda, dakle 1,3% ali u odnosu na pad već ostvaren u prošloj godini na 2012.godinu. povećanje broja nezaposlenih, nepostojanje investicija, pogoršavanje uvjeta poslovanja, pad potrošnje i sve ono što i karakterizira nažalost izraženo svakim danom sve crnjim brojkama rad ove Vlade. Sve se to očituje i to sve demantira sve ono što smo čuli i u obrazloženju ovog izvješća, a i ono što slušamo od predstavnika Vlade. Evo i nekoliko napomena oko samih konstatacija navedenih u izvješću. što se zapravo dogodilo s jamstvima? Bitna promjena odnosi se na sporazum s poslovnim bankama i HBOR-om gdje jamstva HAMAG gdje jamstva HAMAG INVEST-a postaju za većinu banaka jamstva na prvi poziv te prvoklasan instrument osiguranja. Zastupnik Marić je već nešto rekao o tome. Dakle jamstvo HAMAG-a postaje prvoklasno državno jamstvo koje se aktivira na prvi poziv. dakle molim vas zamislite oduševljenje banaka kada se država ovako velikodušno stavlja u prvi naplatni red za privatne kredite poduzetnicima. Do sada su se državna jamstva davala samo državnim poduzećima i vidimo kako to obično završava, a jamstva koja je davao HAMAG u ranijem periodu imala su drugačiji karakter i na drugačiji način su se dodjeljivali. Nije ovdje rečeno kakve instrumente osiguranja je predvidio HAMAG evo za ova jamstva i da li je uopće. Pa sada da vidimo u takvim okolnostima koji su rezultati. U poglavlju o jamstvima izvješće se gotovo smiješno bavi usporedbama sa 2011.godinom premda se ako se uzme u obzir ta konstatacija to su neusporedive stvari. Jamstva da ponovim su sada prvoklasna jamstva države što je bitna razlika u odnosu na 2011.i sve druge ranije godine. u takvim okolnostima HAMAG izdaje 243 jamstva i u odnosu na 112 koliko ih je bilo 2011.to se stavlja u nekakav kontekst uspjeha. E sada da li je ta brojka nešto što bi trebalo izazvati takvo oduševljenje ili je izraz ozbiljnog pada gospodarskih aktivnosti jer 90 tisuća poslovnih subjekata u srednjem i malom poduzetništvu traži 350 kredita i izdaju se 243 jamstva sa državnim jamstvom dakle prvoklasno državno jamstvo? Što je to ocijenimo sami ali mislim da najbolje o tome govore sami gospodarski rezultati. pad gospodarske aktivnosti, pad proizvodnje, pad industrijske, pad broja obrtnika, pad svega, unatoč ovako velikodušnom stavu države prema privatnom kreditiranju. Svakako naravno da treba pronalaziti kvalitetne i dobre mehanizme da se ulazi u poduzetničke poduhvate da pogotovo i početnici imaju priliku stvarati poslovno kvalitetan poslovni poslovni poduhvat ali mislim da treba naučiti nešto i od banaka. I naravno da su banke sve manje-više privatne banke dakle ne znam koje državne banke su to u ranijim periodima toliko izdašno davale te zahtjeve za kredite osim HBOR-a i eventualno Poštanske banke pa i ranije su. Ako pogledate podatke iz izvještaja ranijih godina i ranije su sve banke sudjelovale u tome, ali naravno pod drugačijim okolnostima s obzirom na ulogu HAMAG-a i karaktera tih jamstava. I ne bi to trebalo bez obzira naravno na nominalno povećanje broja izdanih jamstava i nešto povećanih kreditnih aktivnosti to je izuzetno malo i izuzetno loše s obzirom na karakter jamstava koje je HAMAG je HAMAG INVEST proizveo u protekloj godini. Ili oko potpora, dakle govorite o tome da ste provodili 4 projekta iz područja potpora malim i srednjim poduzetnicima. Za to je u 2011.bilo predviđeno 32,5 milijuna kuna. Pristiglo je na te potpore 3208 prijava i podijeljeno su 204 potpore a podijelili ste 31 milijun. Pa evo da kažemo da je u 2011.kada već uspoređujete i neprimjereno je u takvom izvještaju takve usporedbe stavljati da je u 2011.zaista bilo negdje oko 3000, 3100 zahtjeva ali je odobreno 1808 potpora i podijeljeno je 56 milijuna kuna. Kakav je to sada uspjeh? Šta je to? mislim nisam imao uopće namjeru da govorim na ovaj način ali vi cijeli izvještaj zapravo ste iskrivili tako da se uspoređujete s nečim, a vidimo da u onim segmentima i nije usporediv. Dakle 31 milijun kuna u 2012.godini, 56 milijuna kuna u 2011. I I govorite o tome da ste prvi puta kontrolirali te potpore. Pa evo vidite, sada ću vam reći kojih 1808 poduzeća je dobilo potpore u 2011.godini i tih 56 milijuna kuna. Ti gospodarski subjekti godinu dana ranije su ostvarili 12 milijardi kuna prihoda 804 milijuna kuna dobiti i imali su 27 tisuća zaposlenih. Vi ste ovdje rekli da ste prvi put pošli i da ste išli u kontrolu ili ne znam u nekakve obilaske firmi koje su dobivale potpore da vidite kako su ih one, kako su ih oni koristili. Ili jamstva ili što god. Nismo vidjeli osim one napomene da ste tamo našli par onih nepravilno iskorištenih potpora. Ostalo smatramo da ste na tim putovanjima trošili novac poreznih obveznika. Da li je sada bolje imati 204 sretnika koji su dobili 31 milijun kuna ili 1808 poduzeća malih i srednjih koji su podijelili 56 milijuna kuna. Efekti su očiti, dakle u rezultatima gospodarskog, makroekonomskih pokazatelja. To sve govori o tome. Naravno nije to samo pridonio HAMAG ili, dakle cijela gospodarska politika u biti jako kumovala u tome. I ono što govorite da HAMAG Invest ima novu ulogu a to je poticanje investicija. U tekstu piše da HAMAG INVEST ima cilj prilikom posjeta po svijetu predstavljanja agencije kao prve i centralne točke za strane investitore.

centar za investicije u energetici, pa agencija za ne znam poticanje ovog, onoga, očito da ministar Maras želi imati svoje agencije. Očito da ministar Maras hoće imati i svoj HBOR, pod navodnicima jer vi govorite sada da će HAMAG ako smo dobro razumjeli biti agencija koja će direktno kreditirati poduzetnike. Vidimo da ne želi samo stavljati komore pod svoju nadležnost nego hoće imati i banke, hoće malo dijeliti …/Govornik se ne razumije./… ovo mu očigledno nije dovoljno što ima u srednjem i malom poduzetništvu, pa je stvarao gradske agencije potpuno u nešto drugo. Dakle, što se na kraju može i ovdje zaključiti. Ovaj izvještaj nažalost umjesto sadržaja nudi formu kojom se zapravo katastrofalni rezultati gospodarske politike ove Vlade ušminkanim izvještajem pokušava prikazati u drugom svjetlu. A usporedbama kojima usput nije mjestu u ovom izvješću potpuno se iskrivljuju činjenice i time se manipulira javnost. Stoga mi ne možemo prihvatiti ovo izvješće. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I replika Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Popijač vjerojatno ćemo sljedeći utorak ili srijedu raspravljati o izvršenju državnog proračuna za 2012. godinu. I baš me zanima da li će u Izvješću o izvršenju državnog proračuna biti ova jamstva koja je dao …/Govornik se ne razumije./…. Zašto? Zato što svako jamstvo osobito jedno ovakvo prvoklasno jamstvo je potencijalno povećanje javnog duga. I kao što je u svim proteklim izvješćima …/Govornik se ne razumije./… izvršenju državnog proračuna Hrvatskom saboru predočeno isto tako koliko je Ministarstvo financija dalo jamstava, ja očekujem da ovo izvješće nisam pogledao ali ću ga pogledati sada ovih dana, očekujem da vidim da li je i jamstva koje izdao HAMAG da li je u Izvješću o izvršenju državnog proračuna. Jer ponavljam, svako jamstvo je potencijalno povećanje javnog duga. Ne za godinu, može biti za dvije ili tri godine. Jer na kraju krajeva sjetimo se onih silnih jamstava koje je država morala dati brodogradnji da bi brodogradnja opstala. I onda kada se ta cijela priča preseli u politikanske vode onda kažemo, zapravo Vlada kaže, nama je ostalo 12 milijardi kuna neplaćenih obaveza. Što naprosto nije istina. Jednostavno jamstva su pretočena u obvezu države da to plaća u narednih 5, 10 godina ovisno kako je, kakva je ročnost kojega kredita. Ali nažalost država će to morati platiti. Ono što kaže narod nije šija nego vrat. Ali tako i ovdje kod dijela ovih jamstava će se dogoditi da će država morati platiti jedan dio tih kredita i opet možemo govoriti nije šija nego vrat. Prema tome, s jedne strane pomažemo a s druge strane moramo biti svjesni činjenice da to sutra izaziva jedan potencijalni rizik za povećanje javnog duga. Zato ne treba u tim stvarima biti euforičan. Osobito u ovim kriznim vremenima. Jer naprosto potreba za tim jamstvima pokazuje kako je loša situacija kod naših poduzetnika. Oni naprosto ne mogu dobiti kredit jer su nisko kapitalizirane nažalost preko 90% Hvala. Imamo odgovor, kolega Popijač izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Pa da, kolega Šuker, u tome i jest suština. Ne govorimo o tome da HAMAG ne treba davati jamstva i da je dobro da neke neke 250 poduzeća dobilo jamstvo, neka su, neki start …/Govornik se ne razumije./… sve je to u redu. Ali treba imati jednostavno mjeru u tome kada se nešto pokušava veličati na taj način i uspoređuje se sa podacima koji su zapravo neusporedivi. Dakle, zato i govorimo da su ovo prvoklasna državna jamstva koja imaju isti karakter kao jamstva brodogradilišta hoće li se ili neće vratiti. Ako se ne vrate, znači da će to ići na teret državnog proračuna i to mnogo lakše nego što su i ovih 12 milijuna kuna koje ravnatelj govori, odnosno predsjednik …/Govornik se ne koja su došla na teret HAMAG-a, naravno odnosno državnog proračuna, jamstva koja su izdana od ranije. Isto tako, mi danas znamo da je preko 14% nenaplaćenih potraživanja, odnosno kredita u poslovnim bankama. Dakle, da li se sve to uzima u obzir kada se ova jamstva evo na ovaj način i dodjeljuju, efekti nažalost su vrlo mali, generalno gledajući. A treba sasvim jasno i otvoreno reći dakle kakve oni karaktere imaju. Ako država ima toliko novca neka podijeli i mnogo više jamstava. Ali vidimo da nažalost nema čak niti dovoljno interesa niti za takva jamstva. Unatoč tome što su to …/Govornik se ne razumije./… jamstva banke su uspjele isproducirati dakle tek, 300tinjak zahtjeva za kreditima. To je malo. To je malo u odnosu na karakter onoga što ta jamstva zaista pružaju. Samo u tom kontekstu kada se već izvješće bavi usporedbom neusporedivog važno je reći ovdje i pred čitavom javnošću što to zapravo u suštini znači i kakav stvarni i konačni efekt su ta jamstva i postigla. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, kolega Popijač, evo ja repliciram na onaj dio gdje ste rekli da ovo izgleda na uradak PR agencija koje su trebale prikazati djelovanje ove agencije ili rad agencije kao uspješan u 2012. godini. Ja ću samo podsjetit da smo nedavno raspravili izvješće HAMAG-a za 2011. i tada je to izvješće ocijenjeno onako ajmo reći negativno, kao potpuno neznanje. A onda čitam jednu ovdje izjavu uvaženog predsjednika uprave koji kaže od agencije koja je sama sebi svrha postat će agencija koja ima svrhu. I što onda gledam na 27 stranica, po dvije aktivnosti, imamo jamstva, imamo potpore i 27 stranica mi raščlanjujemo što se tu događalo u protekloj godini, a svega ima manje. Pogledajmo račun prihoda i rashoda i sve je jasno. Prihodi iz proračuna 2011. 68, u 2012. 60, subvencije 2011. 53, sada 31. Mi već godinu i pol dana slušamo kako se s manje novaca ustvari puno više toga napravilo u ovoj državi i onda se vratimo na tablicu koju su opet oni dostavili, prikaz dodijeljenih potpora i ono što ste vi onda rekli. Da li ćemo zadovoljiti njih 200, pa njima podijeliti još nešto puno manje novaca iz proračuna ili ćemo ih zadovoljiti 1800 i sa manjim potporama im pomoći da opstanu na ovom tržištu. To je temeljna razlika. Oni su ocijenili da je u jačanju konkurentnosti puno bolje dati 5 puta manje potpora, poduzetnicima početnicima 20 puta manje potpora, a su u potpunosti ukinuli poduzetništvo u kulturi niti ga više pomažu sa potporama niti na bilo koji drugi način. I to je onda učinkovito i na kraju šetamo po terenu i uspjeli smo vratiti 170 000 kuna koji su eto nenamjenski potrošeni i zaboravimo onda kad sve to gledamo da su jedino što je raslo u toj agenciji prošle godine sa 5 milijuna 700 na 7 milijuna 200 troškovi i rashodi za zaposlene. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Popijač. Da, to je očito način kada se misli da ako se stavljaju i lijepe sličice u boji i nekih naravno uvaženih poduzetnika koji su odlučili staviti svoj lik u ovakav izvještaj, da li je to primjereno ili ne neka to svi pojedinačno sude, međutim suština je kakav je efekt generalno tog rada postignut. Dakle uz definitivno manje odobrenih sredstava u 2012. godini, premda čitavo vrijeme slušamo i slušali smo i ranije da je po prvi puta ukupan budžet za potpore malim i srednjim poduzetnicima narastao na 700 milijuna kuna što je naravno isto tako obmana jer je od toga skoro 400 milijuna kuna novac namijenjen za fondove za gospodarsku suradnju. Ostalo je sve manje nego što je imalo ranije, ali pokušava se nekim brojkama, manipulacijama i igrama tih brojka pokazati zapravo kako je eto novi ustroj, novi ljudi, nova lica, samo zato što naprave ušminkaniji izvještaj, puno efikasniji i bolji. Ali opet ponavljamo, nažalost cijela gospodarska slika to sve skupa demantira i svi gospodarski pokazatelji govore

vi govorite da se ovdje iskrivljuju činjenice iz ovog izvješća, a ovo su temeljite činjenice temeljene na dokumentima i realizaciji onih svih garancija i potpora koje su izvršene. Ne vidim u čemu se tu iskrivljuju činjenice. A vi kad govorite o potporama i subvencijama da su one smanjene, vi ste u biti cijelu svoju politiku svoje Vlade i vašeg ministarstva temeljili na potporama i subvencijama, ali bez kontrole. To je vidljivo i iz ovog izvješća da više ne može proći, a ako se ne varam i izvješće i znamo po novim zakonima koji su vezani za potpore da te potpore više neće ići onako kako se radilo. Prema tome, gospodarstvu se pomaže kroz garancije, a ne kroz potpore i subvencije koje i tako i tako ne mogu proći, posebno zato što ugrožavaju tržišno natjecanje koje će sada umjesto AZTN radit Europska komisija. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Popijač, izvolite. Prvo dakle sve potpore koje su davane srednjem i malom poduzetništvu nažalost bile su uvijek male i ostale su male, dakle radi se uvijek o 300, 350 milijuna kuna i što već i one su već dugo vremena i kreirane, dakle sami mehanizmi i rađene i dodjeljivane po … pravilima tržišnog natjecanja, kontrolom AZTN-a i ja bih rekao da ja bih rekao da možda i jedini sustav potpora koji je uređen i usklađen sa pravilima Europske unije već bio odavno i upravo taj segment. Nažalost niti mi tada niti danas vidimo da se izdašnije te potpore, da ne mogu pronaći mjesto u proračunu da budu puno izdašnije i puno kvalitetnije. A ja sam vam i u svom uvodu ovdje rekao dakle da se potpore i da su se u pravilu dodjeljivale i isključivo samo onim poduzetnicima koji su ostvarivali pozitivan gospodarski učinak. I to je evo i prezentirano podacima, dakle u 2011. godini su se dodjeljivale onim poduzetnicima koji su ostvarili 12 milijardi kuna ukupnog prihoda, koji su ostvarili 804 milijuna kuna dobiti i koji su zapošljavali ukupno 27 tisuća zaposlenih. To je bio jedini kriterij, ništa drugo. I ja mogu naravno i prihvatiti da je sada politika drugačija, da se daju veće potpore manjem broju poduzetnika, u redu, vidjet ćemo kakvi će efekti biti i kako će konačno i zadovoljstvo samih poduzetnika biti u odnosu na tu promjenu.

Zahvaljujem se lijepo na svim vašim sugestijama i prijedlozima i kritikama mogu reći koje ste naravno uputili na rad HAMAG-a. Mislim da nije Mislim da nije korektno naravno uspoređivati generalno stanje u gospodarstvu i to onda uspoređivati sa radom Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Zna se za koji segment gospodarstva je nadležna Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije. I brojke koje su direktno vezane uz taj sektor pokazuju nešto drugačije stanje i situaciju, a te brojke su sljedeće. U 2012. godini u odnosu na 2011. godini u sektoru malog i srednjeg poduzetništva broj zaposlenih je povećan za 2,7%. Također u ukupnim prihodima malo gospodarstvo u 2012. u odnosu na 2011. godinu povećano je za 1,4% a ono što me posebno veseli i raduje jest da je povećanje prihoda od izvoza, dakle u 2012. godini u odnosu na 2011. poraslo za čak 11,3%. Prema tome, sve su to nekakvi pozitivni trendovi i pozitivni rezultati. I ja se nadam da upravo i dio tih rezultata proizlazi upravo iz napora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. To što u sektoru velikog gospodarstva imamo probleme koje imamo, to što smo naslijedili, to što smo naslijedili što treba velika poduzeća restrukturirati naprosto nije nije korektno svaljivati na teret niti Ministarstva poduzetništva i obrta, ali isto tako niti na teret Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Čudi me vaša rasprava, dakle vezana za jamstva gdje uopće dovodite u pitanje da li nam trebaju jamstva ili nam ne trebaju jamstva. Dakle, mislim da to zaista danas pogotovo politiku koja provodi dakle EU i zemlje EU uopće nije upitno i da upravo financijski instrumenti i jamstva jesu jedan od najznačajnijih instrumenata poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Dakle, i u europskim zemljama i dobivat će sve više i više na značaju. Razumijem vašu zabrinutost vezano dakle za činjenicu da je naše jamstvo postalo prvoklasno jamstvo za poslovne banke. Da, stojimo iza toga ova Vlada i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije želi preuzimati više rizika, želi osloboditi mogućnost da što više malih i srednjih poduzetnika dođe u situaciju da bude financirana realizacija njihovih projekata. I da, želimo da što više malih i srednjih poduzetnika ima lakši pristup kapitalu. Da nismo napravili tu promjenu vjerojatno bi ove brojke bile lošije u odnosu na 2011. godinu, a ne bolje kao što jesu. Međutim, ono što vam želim izvijestiti da mi zaista imamo odgovor na to i intenzivno radimo na tom odgovoru. Evo prije dva dana nam je bila delegacija Europskog investicijskog fonda gdje dogovaramo aranžman kontra jamstava. Dakle, da sva jamstva koja će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije izdavati jamstva u budućnosti Europski investicijski fond ja se nadam ako ćemo proći, dakle taj postupak revizije koji je započeo, dakle prije nekoliko dana bit će reosigurana odnosno na neki način izdavat će se kontra jamstva gdje će se dio rizika onda prebaciti i na europske institucije. A da ne govorim dakle i o internom ustrojstvu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije gdje smo ipak morali s obzirom da dajemo prvoklasno jamstvo povećati stupanj ja bih rekao, dakle odnosno strogoću dodjeljivanja samih jamstava, a to je vidljivo iz sljedećeg podatka. Dakle, ta stroža procedura dovela je do toga da u 2011. godini odbijeno 16% svih prispjelih zahtjeva za izdavanjem jamstava dok u 2012. godini taj postotak, a u 2013. otprilike isto tako negdje taj je postotak 35%. Dakle, vodim računa kakvi su projekti, vodimo računa kome izdajemo jamstvo i naravno ne igramo se sa državnim novcima nego upravo suprotno. Dakle, ponašamo se pažnjom dobrog gospodara, vodimo računa dakle o tome da će naravno povećana aktivnost u smislu izdavanja jamstava dovesti do toga da se u budućnosti izdaje više sredstava iz državnog proračuna ali imamo i mehanizme kako i na koji način ćemo zaštititi državni proračun i ova dva mehanizma o kojima sam pričao idu upravo u tom smjeru. Što se tiče isplaćenih sredstava i vaše sugestije vezano za potpore riječ je samo zapravo o statistici. Vrlo jednostavno, u 2012. godini dio projekata je prebačen iz HAMAG-a u Ministarstvo poduzetništva i obrta. Ti novci nisu nestali. Dakle, u 2012. godini Ministarstvo poduzetništva i obrta dalo je više sredstava u odnosu na 2011. godini samo evo mi smo imali nesreću da više ne provodimo 4 nego 3 projekta. Zaista, to je glavni razlog zbog čega je iznos sredstava sa 56 milijuna kuna koji je zaista bio u 2012. godini sada u 2012. godini bio 31 milijun kuna. Kao što sada ne mogu reći za 2013. godinu da smo poduplali proračun jer sada imamo 70 i nešto milijuna, dakle ukupno 73 milijuna kuna. Opet je riječ o tome, dakle da je drugačiji sistem rada i da je dio projekta prebačen, dakle iz Ministarstva poduzetništva i obrta na Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije. Što se tiče dakle troška koji ste bili spominjali. Da, to je normalno kad više radite, kad imate više aktivnosti na neki način onda to neminovno iziskuje troškove. Ali spomenuli ste baš trošak plaća, dakle koji je iznosio u 2011. godini 5,7 milijuna kuna, a u 2012. 7,2 milijuna kuna. Da ste malo možda detaljnije pročitali izvještaj onda bi vidjeli da je rezultat toga u sljedećim činjenicama. Prvo povratak 6 djelatnica sa porodiljnog koje su zaposlene dakle u vrijeme vaše Vlade. Prosječan broj zaposlenih se promijenio sa 48 na 49. Dakle, mi smo odradili cijeli ovaj posao. Dakle, 4 puta ja bih rekao ako gledamo kvartalno u 2012. u odnosu na 2011., četiri puta više posla uz samo jednog više zaposlenog u odnosu na 2011. godinu. To je jedan razlog. Drugi razlog jest isplata isplata također otpremnine bivšem predsjedniku uprave. Ja na žalost nisam imao priliku niti sam dobio u svom ugovoru bilo kakvu otpremninu, tako da na žalost neću uživati te beneficije. Ali to je jedan od razloga recimo zašto je trošak plaće u 2012. tako drastično porastao u odnosu na 2011. 2011. godinu. Dakle, osim toga, dakle ostali troškovi naravno slažem se sa vama, dakle terenske provjere na kojima ćemo inzistirati koje će dovesti do toga, dakle poduzetnici znaju da kada dobiju državna sredstva da na neki način moraju s njima raspolagati na onaj način kako su prijavili u projektu, da inzistirat ćemo na tim terenskim provjerama i provodit ćemo terenske provjere i dalje jer smatramo da ćemo na taj način omogućiti efikasniju upotrebu tih sredstava i konačno da će to dovesti do novih prednosti. Još samo da se vratim na plaće. Također u 2011. godini budući da krajem 2011. godine odnosno početkom 2011. godine HAMAG INVEST nije bio proračunski korisnik zbog računovodstvene metode jedan mjesec troška plaća u 2011. godini je manje nego u 2012. godini tako da taj trošak evo čisto istine radi, dakle 11 mjeseci u 2011. godini, a 12 mjeseci u 2012. godini. Evo zahvaljujem. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Uvaženi predsjedniče uprave osvrnut ću se na ovaj vaš dio gdje ste rekli da nije korektno svaljivati na leđa HAMAG-a ukupnu nekakvu gospodarsku sliku u Hrvatskoj državi. Onda bi paralelno s time trebalo reći da nije korektno da se onda vi hvalite s nekakvim povećanjem od 2,7% zaposlenih ne', jer ako niste važni ni za jednu onda niste važni ni na ovoj drugoj valjda priči kad raste nekakva zaposlenost među malim srednjim poduzetnicima ili nekakvi njihovi prihodi. Ili ste važni za sve ili niste važni za ništa. Ja sam i dalje pri svom stavu da možda niste prepoznali trenutak i da je vaša filozofija kriva. Vidljivo je to po broju zaprimljenih zahtjeva za potporama, 1207 u 2011., 1912 za jačanje konkurentnosti. To je 700 zahtjeva više da bi vi tome dali 5 puta manje dodijeljenih. Znači, ne bi se ljudi javljali da nisu shvatili ili pokušali shvatiti vašu politiku koju proklamirate. Onda bi ih bilo manje po meni, jel' tako? Ali je vaš problem što vi za sve njih očito ne možete osigurati dovoljno novaca i sve ovo što ste vi ovdje naveli nije pomoglo rješavanju nezaposlenosti u RH jer ste jer ste rekli ovdje piše na jednoj stranici da ste uložili ne znam koliko 400 milijuna kuna jamstava za 345 otvorenih radnih mjesta. Je to mala pomoć, ali pogledajmo broj nezaposlenih 2012. peti mjesec prošle godine 306 tisuća, danas 328 tisuća na kraju znači petog mjeseca. Razlika je velika, HAMAG nije ispunio svoju svrhu, a to što vi pričate da vi to radite četiri puta više u odnosu na neku bivšu upravu itd., to se iz ovih brojki jednostavno ne vidi. Kako god se to vama predsjedniče uprave činilo. Ja to ne vidim, zaista. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolega Lioviću. ajmo to tako reći kolokvijalno možda da se ne uvrijedi hrvatski poduzetnici kruške-kruške, jabuke s jabukama. Dakle, ne možemo uspoređivati cijelo gospodarstvo nego možemo uspoređivati sektor malog i srednjeg poduzetništva, a ja sam rekao koji su trendovi. Dakle, trendovi su povećanje prihoda, povećanje izvoza i povećanje broja zaposlenih. Dakle, o tome sam govorio. Što se tiče broja radnih mjesta koje ste otvorili, da želimo da to bude što još više. Nije 345 nego je 849 otvorenih radnih mjesta putem jamstava HAMAG INVESTA. A vezano dakle za vašu opasku oko toga koliko je dodijeljeno potpora mi i dalje smatramo da je filozofija da se potpore raspršuju na veliki broj malih poduzetnika u malim iznosima, politika koja nije dobra, i da treba poticati najkvalitetnije i najbolje poduzetnike u najvećim iznosima. I smatramo da će ta politika polučiti rezultate. Naravno, ti efekti ne mogu biti vidljivi odmah, oni će biti vidljivi, dakle vidljivi su već u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u 2012. a ja se nadam da će 2013. biti još izraženiji. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika, Đuro Popijač. Izvolite kolega. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Mladi kolega mislio sam da vas mogu strpati u onu kategoriju mladih i sposobnih, a ne političara, ali vidim da idete stopama vašeg šefa ministra Marasa. Dakle, ne dovodim i nisam doveo u pitanje i kad pokušavate nekako se ponašati kao evo političar onda slušajte. Dakle, u nijednom segmentu u nijednom trenutku nisam rekao da dovodim u pitanje garancije, odnosno HAMAG kao temeljnu i garancije kao temeljnu uvijek ulogu tog HAMAG-a. Ja sam samo rekao da neprimjereno uspoređujete kao što vi sad kažete kruške i jabuke. HAMAG-ove garancije pred 10 godina ili do 2011. su bile jedna stvar, HAMAG-ove garancije danas su druga stvar. I nitko vam to ne osporava. Ako imate 10 milijardi, ako vam Linić daje na to pa dijelite te garancije pa što? Dapače! Uzmite si to kao zadatak i povećate taj portfelj, samo zašto ih ima onda samo 200 i ne znam koliko, zašto? Dakle, u tome je suština problema. Nije suština stvari da ćete vi uspoređivati kruške i jabuke i onda se s tim hvaliti kako ste uspješni jer radite 4 puta više. Nemojte, evo mlad ste čovjek, nemojte ići tim putem. Dakle, budite i dalje profesionalac i radite taj posao, ja mislim osobno da ga i profesionalno dobro radite. Govorite o statistici, pa o statistici kud se tek i zapetljavate. Otkud je došlo 60 tisuća ljudi na Biro u prošloj godini, otkuda? Iz javnog sektora? Nije. Pa došlo je iz privatnog sektora. Ako taj privatni sektor čini 65 ili 67% ukupno zaposlenih pa nemojte govoriti da ste onda povećali broj zaposlenih u malom i srednjem poduzetništvu. Naravno, zavisi kojega uzimate. Pa ti ljudi su prvi počeli otpuštati ljude zaposlene i prvi su naravno počeli zatvarati jer su nefleksibilniji, kad ide zapošljavaju, kad ne ide otpuštaju i to je prirodno. I niste vi tome krivi, naravno. Po meni naravno učinili ste puno dobrih stvari, ali imate krivi pristup u tome. Pokušavate se uspoređivati sa nečim što nije usporedivo. Vrijeme. Ja bih sugerirao da ne idemo do razine osobnih kvalifikacija. Izvolite, odgovor na repliku. **Liović, Darko** Zahvaljujem dakle na sugestiji. Da, mi smo uveli jamstvo na prvi poziv, ali to isto tako ne znači da vi niste mogli. Dakle prethodna uprava da nije mogla isto tako uvesti jamstvo na prvi poziv kao instrument poticanja poduzetništva. Da, želimo preuzimati više rizika, dakle to ponavljam po ne znam koji puta. Da, želimo dati vjetar u leđa hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima. Statistiku nisam kreirao, statistika je vidljiva iz službenih izvješća Hrvatskog zavoda za statistiku, prema tome ne radi se o nekakvim izmišljenim friziranim brojkama nego su naprosto činjenice koje su javno objavljenje i dostupne apsolutno svima. Evo, zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite kolega Jelušić. poštovani zamjeniče ministra poštovani predsjedniče uprave HAMAG INVESTA. Raspravljamo ne prvi put o Izvještaju HAMAG-a ali kad slušam ovu raspravu izgleda da kao da ne raspravljamo o istom izvještaju, kao da nisu iste brojke u pitanju jel vidim da imamo dijametralno suprotne osnove i stavove. Mogu to na neki način prihvatiti ali ne mogu prihvatiti da se činjenice drugačije tumače. Činjenice su činjenice, brojke su brojke, one su egzaktne i … ne daju pobiti. Prema tome kada se kaže a kaže se jasno i glasno i to je nepobitna činjenica da je u malom i srednjem poduzetništvu, a HAMAG skrbi o tom sektoru hrvatskog gospodarstva da je u tom sektoru povećana zaposlenost za 2,7% prošle godine u odnosu na 2011.to je naprosto činjenica. Ona se ne da zaobići ona ne može izgledati drugačije nego tako. Naravno da ova i sve druge činjenice koje je iznosio kolega Liović u ime agencije i koje ću i ja iznositi itd. kolegama iz HDZ-a ne pašu. Oni bi htjeli oni bi bili sretni kada bi mi rekli da, HAMAG je prošle godine radio u 2012.radio lošije, lošije nego 2011.kada su oni time upravljali ali nažalost mi to ne možemo reći i nećemo, ne zato što to ne možemo i nećemo tek tako nego zato što su činjenice drugačije, a vama ne odgovaraju činjenice ali to je vaš problem i ja ga ne mislim rješavati. Nadam se oko jedne se barem stvari slažemo a to je da jedna ovakva agencija u ovom obliku je potrebna, imamo je godinama imamo je već na ovaj ili na onaj način dvadesetak godina jer je potrebno poticati malo i srednje poduzetništvo a ona je za to osnovana. Prvo, zato što je potrebno pomagati onima koji počinju ili koji su slabi oni kojima treba pomoći i drugo, što je taj dio poduzetništva taj dio gospodarstva najfleksibilniji i zato ga treba i stimulirati od strane države kako bi dao rezultate. Naravno u 2012.godini napravljeno je niz promjena i u radu agencije a i u rezultatima. Promijenjeni zakon ali ne samo nije najbitnije to što je promijenjen zakon što je promijenjeno ime što je sada dobila što nije samo za HAMAG nego ima i onaj dodatak INVEST dakle za investicije nego zaista što se dogodile i niz promjena. Dakle stavljeno je u djelokrug rada ove agencija i da potiče investicije i traži investitore za hrvatsko gospodarstvo ali u segmentu malog i srednjeg poduzetništva. Prema tome ove primjedbe ili objede kao da mi ne znamo gdje se u ovoj Vladi nalaze investicije. Znamo vrlo dobro za malo i srednje poduzetništvo. Ovdje u ovoj agenciji u ministarstvu nadležnom za to, a za velike investicije Ministarstvo gospodarstva. Prema tome to je jasno i glasno razdvojeno samo to neki žele krivo ili zločesto interpretirati. Dakle niz novih je i ovlasti osim za investicije prije svega na jednom mjestu je ustanovljeno da se mogu dobiti sve informacije koje su vezane za ovaj segment i sve ove probleme koje obuhvaća rad agencije. Povećan je jamstveni kapital za milijardu kuna, sa 1 na 2 milijarde u duplo. Sada će neko reći pa znate to opterećuje bilancu proračuna ili ne međutim ako želimo osigurati jamstveni kapital i želimo dati jamstva i kažemo da je to dobra stvar i onda kada to povećamo onda vama ispada da i to nije dobro. Šta bismo trebali smanjiti da bi vama iz HDZ-a to bilo dobro? Ne znam zaista šta bi trebalo napraviti da b vi bili zadovoljni osim da vi budete na vlasti. Uvedeno je i niz novih vidova pomoći kao što je pismo namjere za početnike koje do sada nije bilo, ali ono što je najbitnije a to je da je uspostavljen sustav terenske kontrole. Nije Nije trebalo prevelike pameti da se to napravi, pa to se znalo oduvijek da je to moguće napraviti samo se nije prije htjelo napraviti jer kada kontroliraš onda ćeš možda vidjeti da neko je potporu koju je dobio da nije dobro utrošio, a možda si dao nekom svom pa ti to ne paše da to vidiš, a to nije a to nije dobro. Na koncu kada je riječ bilo inače o državnim potporama inače pa i ovim ovdje kada je riječ o HAMAG-u moj je uvijek stav bio da posao završava onim činom kada daš potporu nego kada se vide efekti te potpore. A ako posao kao što je do sada do 2012.godine HAMAG radio da je posao završavao time kada daš potporu i završen posao, agencija više oko toga ne brine, onda se naravno i ne pita za rezultate onda ne pitaš kuda je to otišlo i kako je otišlo. Upravo je cilj svrhe ne davati potporu nego da te potpore daju određene rezultate u gospodarstvu a onda da bi provjerio kako se to troši naravno da mu moraš osnovati i ekipu i ljude i imati namjeru da provjeravaš kako se to troši i što se događa s tim. kada je riječ o jamstvima ja moram iako je ovdje bilo primjedbi zašto se uspoređuje 2012.i 2011. A s čim da se uspoređuje? Sam podatak po sebi kada ga izneseš ako ga ne uspoređuješ sa drugim podacima, sa drugim godinama, sa drugima uopće ako se ne uspoređuješ po čemu ćeš vidjeti koliko to vrijedi? Po čemu su vidjeli da smo mi bili bolji na prošlim izborima od vas nego po tom što smo dobili više glasova? Dakle moraš s nekim usporediti tako i ovdje. Uspoređuješ se pa vidiš a brojke su neumoljive. Da je odobrenih projekata u 2012.u odnosu na 2011.gotovo duplo više 243 prema 112, da je jamstava dato 315 milijuna a prethodne godine 154 duplo više. A to su naprosto činjenice koje se ne daju pobiti. Da je rezultat tih jamstava dogodile su se investicije u 2012.od 924 milijuna u 2011. 494 skoro duplo više. Prema tome to su neumoljive brojke sviđale se one nekome ili ne ali one su takve. Da je rezultat tih investicija zapošljavanje 829 ljudi i na koncu što je isto sigurno i to doprinijelo da upravo u ovom segmentu kada imamo imamo jako lošu situaciju sa zapošljavanjem kada imamo veliki broj nezaposlenih da je upravo u ovom segmentu malog i srednjeg poduzetništva došlo do porasta zapošljavanja vjerojatno dijelom i zbog ovoga, da je došlo da izvoz iz ovog sektora povećan za 11%. To su naprosto činjenice i kada bi tako bilo u svim segmentima hrvatskog gospodarstva i ukupne brojke bi bile naravno puno bolje. Govoriti da inače situacija nije u gospodarstvu dobra, pa to vidimo i ona nije od jučer takva. Je točno da imamo, da smo imali pad i prošle godine gospodarski. To je naprosto poznata činjenica. Ali je činjenica je i prethodnih godina bio pad i kada se usporedimo opet, a moramo se usporediti sa 2008. godinom kada smo imali zadnji put, dakle otkada kreće naš gospodarski pad. Od ovog gospodarskog pada, od pada bruto društvenog proizvoda koji smo imali u zadnjih 5 godina 90% te negativne stope ili toga pada otpada na razdoblje vladavine HDZ-a a oni se sada čude što je situacija ovakva. Ja to zaista ne razumijem. Kao da su, kao da nisu bili ovdje a kamoli da nisu u tome sudjelovali i to vodili. Ono što je također bitno a to je da su potpore uglavnom išle, bile usmjerene u sektor proizvodnje, u proizvođačku i prerađivačku djelatnost što je dobro jer svi kažemo da u Hrvatskoj treba proizvodnje, da trebamo više proizvoditi jer nam treba stvaranje nove vrijednosti. I to je dobro. I u tom smislu je dobra dakle politika da se sredstva usmjeravaju u to. I ja bih rekao, nije bitno koliko ćeš subjekata obuhvatiti, hoćeš to podijeliti na tisuću ili dvije svojih prijatelja ili poznanika nego hoćeš li dati onima koji će proizvesti efekte a to je da budu veće investicije, veće zapošljavanje, veća proizvodnja i veći izvoz. A to se dogodilo. Na koncu mora svatko tko neutralno promatra ovaj izvještaj bez obzira iz koje opcije dolaze, prihvatiti ove činjenice i vidjeti da je zaista došlo u 2012. godini do bitnih poboljšanja, da je došlo dakle do povećavanja jamstvenog kapitala, da je rezultat toga su veće, veći broj zaposlenih u tom segmentu, veća proizvodnja, veći izvoz i to su naprosto činjenice. Ja bih volio da oko tih stvari da barem imamo konsenzus da priznamo da su činjenice takve i da se radujemo tim podacima a ne zato da …/Govornik se ne razumije./… na to gledamo zato što smo u …/Govornik se ne razumije./… zato što kada stvari neke su dobre i kada su se dogodile dobre a mi nismo na vlasti idemo to napadati zato što to nije bilo kada smo mi bili. Ja bih volio da se to dogodilo i kada ste vi bili na vlasti i kada je HDZ sa svojim …/Govornik se ne razumije./… bio na vlasti, bilo bi nam danas lakše. Nažalost nije, sada je, pa ako ne morate to pohvaliti, nemojte bare to niti poricati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi je Josip Borić. Izvolite kolega. u najvećem dijelu i osvrnuli pa ste rekli da je u malom i srednjem poduzetništvu rasla zaposlenost a da dijelom tu HAMAG ima svoj udio. HAMAG jasno navodi da je u 2012. dao toliko i toliko jamstava i da je otvoreno 800 nekih novih radnih mjesta. Podsjetit ću vas na recimo samo 12 mjesec prošle godine …/Govornik se ne razumije./… 11 kada je u jednom danu nestajalo tih 800 radnih mjesta i završavalo se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Znači da bi jedan dan loših odluka vaše Vlade prouzročenih razno raznim drugim aktima, ne radom HAMAG-a praktički poništio cjelogodišnji uspjeh HAMAG INVEST-a, to je logika stvari. I sada o tome govoriti kao nekakvim spasonosnim rješenjima koji će potaknuti to srednje, malo poduzetništvo i dovoditi to u pitanje sa nekakvim političkim opcijama ili neradom u proteklom vremenu koji je bio kao loš, taj HAMAG je bio loš ali ovaj novi je savršen. Ovdje kaže i sam predsjednik uprave u svojoj izjavi Glasa Slavonije da je on bio sam sebi svrha a da ovaj ima svrhu. To su velike filozofske misli. Zaista. Kao što i vi govorite o izbornim rezultatima. Pa onda vaš potpredsjednik kaže ne možeš izgubiti tamo gdje nisi ni imao vlast. A on može pobijediti tamo gdje je imao. Zamislite tu razinu filozofije. To je i vaša politika. I zato smo s pravom rekli da ovo liči na uradak PR agencije koja ima zadatak neke male pomake, zaista male pomake pretvoriti u velike i spasonosne poteze za malo i srednje poduzetništvo. A broj nezaposlenih nam je danas 328 tisuća. I u sezoni kada bude 8 mjesec mi ćemo biti 20 tisuća jači nego prošle godine krajem 8 mjeseca kada smo bili na 300 tisuća.

Ja ću opet reći, činjenice su činjenice jer se one ne daju poreći. Prema tome, ako je u ovom segmentu došlo do poboljšanja i do povećanja pa i broja zaposlenih o kojima i vi govorite, onda je to činjenica. Kako god vi nju u ovom segmentu malog i srednjeg poduzetništva je porast zaposlenih 2,7%. To je činjenica. Ona je dijelom ponavljam posljedica i ovakvog rada HAMAG INVESTA u prošloj godini. I to je naprosto nešto što vi ne želite prihvatiti. Ne morate prihvatiti ali barem ja to mogu reći i želim i to možete čuti. To da je broj nezaposlenih u Hrvatskoj velik to je točno, međutim, vi se opet čudite kao da zaboravljate da ste do prije godinu i pol vi bili na vlasti i ostavili takvo stanje. Ova Vlada je konačno krenula u strukturne reforme koje su bolne u nekim segmentima i koje za prvu ruku proizvedu i neke negativne efekte pa i toga da će negdje i broj nezaposlenih će se povećati. To vam je kao i kod u medicini. Kada bolest uznapreduje da se treba operacija napraviti nakon operacije bolesniku je prvih par dana jako loše da bi mu poslije bilo bolje. će bolje samo ako nastavimo sa svojim poslom i svojim reformama. I naravno u našem okruženju, okruženju koje okružuje Hrvatsku također bude bolje. Ako Njemačka ove godine ne bude imala rasta ja mislim da je pretenciozno očekivati od naše male Hrvatske. Hvala. Sljedeća replika Đuro Popijač. Izvolite kolega. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dakle, govorite o činjenicama o činjenicama. Neosporna je činjenica da je prošle godine 70 tisuća ljudi završilo na burzi iz realnog sektora. tisuće srednjih i malih poduzeća, oko 250 velikih poduzeća. Pa recite mi odakle su ti ljudi došli na burzu? Srednje i malo poduzetništvo je uvijek najugroženije kod svih kriza, ali i najfleksibilnije. I ponavljam vam ako vi to ne znate, one najbrže zapošljavaju, najlakše se rješavaju i zatvaraju i otvaraju, zato i jesu žilavi, zato i danas postoji 70 000 ljudi je došlo na burzu. Kakvu god vi statistiku hoćete izmanipulirati i iskoristiti brojke koje vama pašu, to je nepobitna činjenica i nepobitna je činjenica da je 2011. godine bilo toliko manje nezaposlenih. To je nepobitno, kako vi to god pokušavali sada izmanipulirati i izprezentirati. Kada govorite o 2009. ili 2008. ili ne znam kojoj o godinama pada, onda govorite o pet godina rasta isto tako. Znači nekad je bio rast, bio je pad i 2011. je zaustavljen i čak je u dva tromjesečja imao i pozitivan predznak. I što se tiče dakle samog kriterija šta je bolje, 200 ili 2000 potpora, pa vjerojatno ste u pravu, 200 potpora je puno lakše iskontrolirati ili ih kontrolirati pod navodnicima naravno nego 2000. Puno je jednostavnije nad 200 točaka imati nadzor i kontrolu pa bilo koje vrste nego na 2000. Takav je efekt, to vidimo, vidimo po rezultatima i po općim gospodarskim kretanjima i to su činjenice. A vi to možete naravno, imate na to pravo da ih tumačite, da ih obrćete i da ih kreirate i da ih prezentirate na način kako to vama odgovara, ali nažalost to hrvatskom narodu ništa ne pomaže. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, govorite da je lakše iskontrolirati 200 nego 1000, točno, ali mi ćemo iskontrolirati sve za one koje su date, a vi niste htjeli niti jedni i u tome je razlika, što mi imamo poštene nakane i namjere da kontroliramo potpore i da vidimo kakvi su efekti, a vi niste imali te ni nakane, a kamoli da ste iskontrolirali sve. Naravno da niste imali ni nakane nit vas je interesiralo šta se događa sa potporama jer kad daš nekome svome zato što je tvoj onda te ne interesira kakvi su efekti, a kad daš nekome od koga očekuješ efekte, od koga očekuješ efekte, od koga očekuješ povećanu proizvodnju i broj zaposlenih onda naravno da imaš namjeru to iskontrolirati i vidjeti jel ti se to događa. Tako mi radimo. Što se tiče rasta, točno je da je cijela Europa i svijet ušao u recesiju pa smo imali i gospodarski pad za vrijeme vaše vladavine, ali je točno i da se ta Europa i svijet također krajem, nakon dvije godine počeo oporavak, kod nas taj oporavak nije takav bio kao što je to bilo u svijetu jer smo tada jako zaostajali za našim okruženjem. Danas ova Vlada ima zadaću, cilj da izvuče Hrvatsku iz krize i da ima povećane stope gospodarskog rasta kada to nitko drugi nema, kada u prosjeku Europska unija to nema, kada zemlje u našem okruženju Italija, Slovenija, Mađarska, koje su članice Europske unije imat će gospodarski pad između 1,5% i 2%. Od nas se to očekuje, dakle od nas se očekuje kada nikome ne ide da nama ide, a vi kad ste bili na vlasti, kad je svima išla od vas se nije očekivalo i dapače, tko je to smio očekivati da vi nešto dobroga napravite. Mi nismo ni očekivali, nisu puno ni građani očekivali, ali zato sad imaju puno veća očekivanja i to je naš problem, ali znat ćemo se i s tim nositi. Hvala. U ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se. Gospodine zamjeniče ministra, gospodine predsjedniče Uprave HAMAG Investa. Ja ću u ime kluba SDSS-a reći nekoliko riječi, dakle ne previše, ali nekoliko osvrta na ovaj izvještaj koji danas analiziramo. Dakle za nas je ovaj izvještaj u stručnom statističkom smislu korektno urađen, on je obuhvatio i nama prezentirao niz bitnih podataka o radu HAMAG-a u zadnje dvije godine. Mislimo načelno da je HAMAG Invest kao institucija potrebna u današnje vrijeme kao potpora, podrška malom i srednjem poduzetništvu. Mislimo da se ono ipak na kraju izgrađuje kao ozbiljan, kao dakle institucije koja je ozbiljan suport malom poduzetništvu da daje ova količina jamstava koja se odobrena da su vrlo kvalitetna jamstva što su i kolege i s jedne i s druge strane sabornice to i priznali. I posebno me raduje što postoje određene ambicije da se kreditira, da se ide u zahvat mikrokreditiranja. Ambicije jesu velike, međutim moramo reći da realizacija svih tih planova, odnosno konačne ocjene o radu HAMAG Investa ipak ne zavisi samo od njih nego zavisi od ukupnog jednog okruženja, odnosno od funkcioniranja kompletnog sustava. Jamstvo koje je osnovna djelatnost odnosno da kažem osnovna zadaća HAMAG Investa je i najbitniji element kod kreditiranja i oko njega se uglavnom i vodi najvažnija rasprava oko ovog izvješća. Za nas su potpuno prihvatljivi novi proizvodi koje nam je HAMAG ovdje predstavio kao jamstveni program, likvidnost pa rast itd. Mislimo da je program likvidnost, odnosno projekt likvidnost posebno je bitan u današnje vrijeme kada je likvidnost najvažnija stvar u gospodarstvu. Ovdje imamo jednu sugestiju da bi taj program trebao možda biti malo dostupniji u nekim svojim elementima malog gospodarstva, ali nećemo sad o tome analizirati. Ja mislim da će ljudi u HAMAG-u analizom toga ispraviti, znači korigirati i same uvjete kod projekta likvidnost. Mislimo da je jamstveno pismo namjere kao nekakva preliminarna obrada poslovnog plana u Agenciji vrlo dobra stvar jer imamo slučajeve da su ljudi ušli u određene investicije, dakle izložili su se znatnim materijalnim troškovima dok su pripremili određene papire da bi im konačno onda netko rekao da je ona prva faza, a to je procjena vrijednosti odnosno isplativosti studije nije na očekivanom nivou i taj novac je nepovratno otišao. Prema tome ovo je vrlo dobra stvar, dakle jamstveno pismo namjere je vrlo dobra stvar koju je HAMAG uveo. Mislim da je vrlo korektno pružena šansa, 22 banke su dobile priliku da sklope ugovore o učestvovanju u ovom projektu i to je vrlo dobro. Kako će se banke ponašati u svemu tome vidjet ćemo kasnije. Ja upravo o tome mislim i govoriti u analizi ovoga izvještaja, jer mislim da mislim da sam rad HAMAG INVEST-a kao institucije determiniran najviše sa ponašanjem banaka. Mi ovdje vidimo u izvještaju da je 2012. bilo podnešeno 359 zahtjeva i kao što je kao što je to već rečeno odobreno je 243 jamstva su odobrena. Izdano je negdje u vrijednosti od 315 milijuna kuna što je onda ovdje rečeno što je vrlo pohvalno za mene da je to rezultiralo ukupnom investicijom od 924 milijuna kuna. Međutim, bilo bi dobro da se kaže nismo dobili pokazatelje tih 924 milijuna kuna investiranja ne znamo koliko je proizvelo novo otvorenih radnih mjesta. Dakle, to bi bio kada bi imali otprilike takav jedan podatak onda bi cijeli taj izvještaj bio na neki način kompletniji i uvjerljiviji. Zašto sam rekao da su banke ključna stvar? Mislim da je bitno ovdje reći, trebalo bi reći koliki je interes u stvari banaka. Kad govorim o bankama ne govorim o HBOR-u nego govorim o komercijalnim bankama koliko je interes za praćenje svih svih ovih inicijativa koje idu od strane i od HBOR-a i od strane države odnosno uz garanciju HAMAG-a jer ovdje vidimo u vašem izvještaju ste rekli dok je većina zahtjeva za jamstvom 2011. bila koncentrirana u svega 2 banke. To su Hrvatska banka za obnovu i razvoj i Zagrebačka banka manji interes je bio po ovom vašem grafikonu svih ostalih banaka. Zašto je takav manji interes? Ja mislim, ne znam da li će se svi složiti s tim, ali iz nekakvog iskustva i sagledavanja situacije kroz činjenice mislim da su banke u svemu tome, poslovne banke zadržale nekakve svoje uvjete i kreditiranje koji su često vrlo od uvjeta koji se očekuju u ovakvom jednom projektu financiranja. Mislimo da poslovne banke često i ne znaju elemente za praćenje ovog projekta financiranja. Mislimo da za, a imamo i nekih informacija da u konačnome za poslovne banke, odnosno komercijalne banke ovakvi kreditni aranžmani uz 4% kamate sa subvencioniranom kamatom nisu atraktivni. Dakle, oni tu ne vide ostvarivanje svoje dobiti, a imaju istovremeno kako oni to sami kažu čak možda i pojačan rizik od naplate takvih kredita i zbog toga imamo situaciju da situaciju da poslovne banke nisu zainteresirane za praćenje ovih kreditnih linija o kojima mi sad ovdje govorimo što naravno nije dobro. Nije dobro da banke sa takvim svojim ponašanjem determiniraju mnoge faktore, pa između ostaloga i rad i efikasnost rada samoga HAMAG-a. vidimo da ste ovdje rekli, dali izvještaj i o jamstvima po programima pa ste rekli da ukupnom iznosu odobrenih jamstava vidljivo je da prednjači jamstveni program rasta 37% te program poljoprivrednici sa 30%. Ovdje bi trebalo nešto reći isto tako iz iskustva iako nije direktno vezano za HAMAG ali jamstveni program poljoprivrednici, dakle HAMAG korektno prati jamstvom program poljoprivrednici. Međutim, kad se radi o tom segmentu moramo reći da OPG-i kojih ima preko 100 hiljada registriranih ne mogu ravnopravno sa svim ostalim privrednim subjektima učestvovati u konzumiranju tih kreditnih programa. Zašto to kažem? Oni su, oni ne mogu ostvarivati svoje projekte preko HBOR-a direktno nego su upućeni na komercijalne banke. A kad dođu do komercijalnih banaka onda potpadaju pod vrlo rigorozni režim kriterija tih komercijalnih banaka i onda komercijalne banke kažu da im takvi OPG-i, srednji, mali OPG-i za koje projekat kreditiranja sa subvencioniranim kamata znači gotovo opstanak. Dakle, za njih nisu interesantne. To će biti podatak kada budem rekao, dakle ako imate ovdje iskazane isplate po jamstvima vidite da su od 17 milijuna kuna 15 milijuna kuna je isplatila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, a tek nešto malo ostale komercijalne banke. što je naravno problem osim vašeg jamstva, osim jamstva HAMAG-a traže otprilike i 30% vlastitih sredstava, vlastitog učešća i to i u gotovini. Dakle, to samo govori u prilog činjenici da komercijalnim bankama ovakvi ovakvi projekti, odnosno ovakvi programi kreditiranja nisu atraktivni i HAMAG ima vjerojatno dobru namjeru, ima dobru strategiju i korektno prati te projekte izdavajuči svoju garanciju. Međutim, stvar pada, stvar se dovodi u pitanje kad se dođe do poslovnih I u toj stvari i u tim odnosima, u tim relacijama ja mislim da mi moramo nešto uraditi. I na kraju govorili ste o vašim investicijskim aktivnostima u inostranstvu, govorili ste o tome kako imate određene što je naravno dobro kako imate određene kontakte sa odjelima, gospodarskim odjelima Italije, Velike Britanije, pokrajinama u Njemačkoj itd. Mislimo da je to dobro. Ovdje bi sugerirali da ta stvar treba da se te aktivnosti treba da se okrenu jednom drugom pravcu, jednim tržištima koji su sad u ekspanziji a to je, odnosno gospodarstvima koji su u ekspanziji i gospodarstvima koji imaju određena kvalitetna sredstva i namjere da investiraju na ovaj prostor. Tu prije svega mislim na tržište Rusije, mislim moguće čak i tržište Kine. I mislim da su to nekakvi partneri, odnosno resursi koje mi do sad nismo dovoljno istražili, nismo posvetili dovoljno pažnje. Kad se radi o činjenica o pretpostavkama stranog investiranja mislimo da strani investitori imaju relativno dovoljno vlastitog novca, čak možda u nekim segmentima segmentima i jeftinijeg novca nego što im možemo mi ponuditi ovdje na našem financijskom tržištu, međutim mi moramo uraditi puno više na stvaranju jedne ukupne investicijske klime u društvu. Dakle, ja ću samo povući jednu paralelu iz našeg susjedstva bez obzira koliko će se to nekom sviđati ili ne, ali činjenica jeste da je Republika Srbija sa određenim iskoracima stvorila puno atraktivniju investicijsku klimu nego što to imamo mi danas. Evo samo primjer Crvene zastave, odnosno Kragujevca o kom se puno priča, oni su išli sa principom da su besplatno dodijelili investitoru tu zemlju, da su se odrekli svih parafiskalnih nameta i dadžbina u korist lokalne samouprave. Dalje stimuliraju zapošljavanje radnika, dakle 10 tisuća eura po novo otvorenom radnom mjestu plaća Vlada Republike Srbije tom investitoru. I zbog toga onda imamo ovakav jedan investicijski odlazak u Republiku Srbiju. Dakle, to su stvari koje mi kao društvo moramo uraditi. Kad to budemo uradili onda će vjerojatno i aktivnost HAMAG-a imati svoj puni smisao. odnosno prihvaćamo Izvještaj Hrvatske agencije za malo gospodarstvo ovako kako je prezentirano. rasprava o utjecaju banaka na rast gospodarstva je i bila i bit će vrlo aktualna posebno po pitanju naravno kreditiranja, dostupnosti kredita gospodarstvu, vi ste više puta uzastopno, zato sam se i javio za repliku, izrazili kritiku i kočenje bankarskog sektora u odnosu na gospodarstvo, u odnosu na HAMAG, rigorozne mjere koje se sprovode od strane banaka vezano za gospodarstvo i davanje kredita. Ja vas želim samo podsjetiti da je hrvatski financijski sustav jedan od najstabilnijih u Europi da ne kažem u svijetu, da HNB dobro i odlično obavlja svoj posao i obavljala je, da novac, sredstva koja banke plasiraju u hrvatsko gospodarstvo a i drugima, ali generalno hrvatskom gospodarstvu su sredstva građana RH i da i da sigurnost plasmana je sigurnost bankarskog sustava i sigurnost građanima RH da i HNB i država vodi računa o njihovim sredstvima koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Tako da vrlo jednostavno etiketiranje i bankarskog sustava nije ono što je najispravnije, ono što je potrebito naravno naći najbolji balans, vagu plasmana i osiguranja od eventualnih rizika, ali dobrim dijelom zbog toga sada postoji i HAMAG. Preokrenut sve ove trendove HAMAG izuzetno pomaže, ali isto tako je jasno da u prva tri mjeseca krediti poduzetnicima od strane banaka su porasli čime i uz rigorozne mjere vidi se da gospodarstvo preokreće trendove koje naravno preko noći se ne mogu preokrenuti. Hvala. Imamo odgovor, kolega Horvat koje se dešavaju u realnom životu. Dakle, idete u banku sa određenom investicijom, imate određenu garanciju, odnosno dogovor preliminirani da će investicija biti isfinancirana novcem HBOR-a, dakle državnim novcem, imate određeni preliminarni dogovor da se ta mogućnost financiranja može dodatno pojačati jamstvom HAMAG-a i odlazite u poslovnu banku i poslovna banka kaže da uz to sve skupa mi tražimo još 30% vlastitih sredstava osim kao dodatni kolateral i u gotovini ako je moguće. Prema tome, vi sad to stavite u korelaciju sa investicijom od milijun kuna gdje će dati HAMAG INVEST korektnu garanciju, korektno jamstvo za određeni projekat za koji procijeni da je u redu, a onda poslovna banka kaže ne samo to nego zbog naših posebnih pravila u zadnje vrijeme, dakle u zadnje vrijeme nova pravila traži se dodatno osiguranje u vlastitim sredstvima. Ja o tome govorim, ja nisam govorio o tome kako nije efikasan sistem HAMAG-a niti HBOR-a ja govorim o tome kako tu stvar u mnogome u životu determiniraju poslovne banke na koje mi nemamo utjecaja. A osim toga u određenim situacijama vrlo je jasno rečeno da određeni projekti koji idu preko subvencioniranih kamata od 4%, čak i 2% ali su subvencionirani, nisu atraktivni za poslovne banke jer ti projekti znatno umanjuju njihovu zaradu, a ostaje jednak rizik jer su to projekti preko 10 godina dugoročne otplate. O tome sam govorio. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Dakle, dosta uvodno je raspravljano o izvješću i ulozi HAMAG-a, čak ponekad rasprave iz kluba HDZ-a činile su mi se kao da je HAMAG nepotreban uopće u ovoj situaciji gospodarskoj Hvala i vama. i potrebit i ono što je ključno da HAMAG ne iskrivio činjenice sa ovim izvješćem nego da je jasno ukazao da su puno jače radili nego što se dosad radilo. I to u interesu gospodarstva. I da je ova Vlada koristeći HAMAG kao garancijsku agenciju povećala iznos sa 154 na 924 milijuna kuna novih investicija. To su one ključne i osnovne poruke koje se jasno iščitavaju iz onoga što je realizirano, uz sve one elemente, instrumente koje oni dodatno koriste za potporu poduzetništva i to u širokom spektru. Rasprava o bankarskom sektoru i garanciji HAMAG-a naravno može se otvoriti na razne načine, međutim sasvim je jasno da je HBOR znate i sami sa 6 milijardi podigao podigao na 10 kreditiranje poduzetništva, daje prvi puta nakon 6 godina od toga iznosa 53% znači većina išla prema investicijama a onaj manji dio je išao prema prema obrtnim sredstvima u tom segmentu onaj dio koji HAMAG surađuje s HBOR-om ali i poslovnim bankama očito je da ova Vlada u potpunosti želi biti partner gospodarstvu ne deklarativno, ne populistički, ne kroz samo potpore a znamo da je potpora kroz HAMAG bila od 5, 10, 15, tisuća kuna usitnjenih koje u biti ne znam kome te potpore mogu realno služiti u pravom poslu ili pravom biznisu okrenula se konkretnim u biti projektima na konkretan način i projektima koji se kontroliraju, a do sada se nisu kontrolirali čime bi se postiglo efikasnost i učinkovitost što je u biti ključ za realizaciju. Kontinuirano se i govorili u raspravi pa moram i u ime kluba HNS-a jasno reći da po pitanju utjecaja HAMAG-a na investicije odnosno zapošljavanje, naravno da nijedna investicija u trenutku kada se odobri kredit u kojem sudjeluje HAMAG tek tako ne može realizirati zapošljavanjem preko noći. Potrebno je par mjeseci do godinu dana s obzirom na vrstu investicije, a kada se govori o porastu nezaposlenosti pa da je to utjecaj neefikasnosti HAMAG-a i ove Vlade onda ću vas podsjetiti na jednu činjenicu koja se kontinuirano izbjegava, a to je da u rujnu mjesecu prije donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi svima su dostavljeni dokumenti u kojima se jasno kaže da je 38 subjekata pravnih imali 41 tisuću radnika koji nisu ne samo isplaćivali plaće nego su bili više od godinu dana blokirani. Dakle tih 41 tisuća radnika nije sigurno bila zaposlena i nakon što se uvodio red u Hrvatsku državu na način da onaj koji ne isplaćuje plaće, onaj koji ne plaća svoje dobavljače, ne može konkurirati na tržištu, a ono što se dopustilo prijašnjih godina. A isto tako tisuća 4 tisuće obrtnika je imalo blokadu od godinu i više dana sa 25 tisuća radnika. Prema tome kada samo zbrojimo ove dvije brojke to je 66 tisuća građanka i građana radnika koji nisu imali mogućnost primati plaće nego je ova država to svela na način da kaže vi niste u statistički zaposleni nego ste vi realno nezaposleni i morate se ipak prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje. pomaže gospodarstvu kao i ova Vlada preko HBOR-a i to su dvije ključne agencije odnosno razvojna banka koja osigurava uz sve uvjete i zakone koje smo donosili i vjerujem donosit ćemo u Hrvatskom saboru za stvaranje uvjeta za poboljšavanje investicijske klime uključujući i Zakon o potpori investicijama i kolega je malo prije govorio i uspoređivao nas sa Srbijom. Dakle mi smo u skladu sa europskim pravilima donijeli zakone koji omogućavamo i podupiremo sa najboljim standardima i iskustvima EU, a znamo da su tu i Slovaci, Poljaci, Česi i Mađari imali najviše iskustva po pitanju stranih ulaganja, da im osiguramo. Mi moram priznati nismo baš zemlja koja bi se trebala po pitanju investicijske klime neovisno o dobrim određenim investicijama u susjednim istočnim zemljama uspoređivati jer naš standard i pristup je puno veći u smislu načina na koji ćemo osigurati konkurentnost, a s druge strane tržišno osigurati da bilo kakve potpore ili dodjele ne ugrožavaju druge investitore ili naše proizvođače. Dakle zaključno u ime kluba HNS-a podupiremo ovo izvješće i želimo samo da ova efikasnost i učinkovitost po pitanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva bude značajnija a jasne su poruke iz ovih brojeva i činjenica Hrvatska država želi maksimalno hrvatska Vlada i ova koalicija poduprijeti poduzetništvo i biti mu partner jel svakom poduzetniku ili u novoj investiciji ili poduzetniku koji su danas jasno u problemima problem je garancija, problem je određena imovina. Raspravljali smo o prethodnom zakonu o Zakonu o obrtu koliko je imovina ključna. Inače kada se raspravlja o bilo kojim poslovanjima poslovanjima zaduženjima i problemima koje mogu nastati nakon šta daju na hipoteku ovdje se radi o malim i srednjim poduzetnicima kojim HAMAG poprilično velike iznose, a rekli smo 900 milijuna investicija omogućuje da im daje potporu da im daje ruku da im država da mogućnost da ako nemaju oni, a nema dobar dio njih jer ne bi se javio HAMAG-u osigurava investicije i zapošljavanje i naravno konkurentnost na europskom tržištu. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo repliku prijavljenu na vaše izlaganje. Mile Horvat. Izvolite kolega. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Dakle ja kada sam kolega komparirao sa istočnim susjedima kao što vi kažete to je bilo iz dobre namjere da ukažem da se može stvoriti jedna povoljnija investicijska klima produktivnija kako bi se privukli ljudi koji imaju novac da ulažu na naš prostor. Ovdje sam izostavio samo reći jednu činjenicu koja je bila očito vrlo bitan faktor kako bi tamo došle neke investicije. Administracija je svoj posao u smislu dobivanja svih dozvola i suglasnosti uradila u roku 7 dana. To je vrlo bitna stvar. Dakle, ja ovdje samo hoću da kažem da mi moramo raditi na tome da se prilagodimo nekim trendovima, nekim potrebama krupnoga kapitala i investitorima iz inostranstva. Dakle, ne možemo biti i dalje tromi, ne možemo neke stvari rješavati 6, 7 mjeseci pa i nekoliko godina. Ne možemo birokratizirati proces i sistem a onda očekivati da nam strani investitori dođu i da nam vjeruju. Dakle, to što sam rekao, komparacija je bila iz namjere da kažem da i netko tko je po nekim standardima iza nas može praktičnije da uradi neke stvari. Hvala. Imamo odgovor, Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega naravno da je konkurentnost i tu se apsolutno slažemo i pojednostavljenje kompletnih svih procesa za dobivanje dozvola, naročito građevinskih, investicijskih, stranih partnera u biti u radu i napretku Hrvatske države. Ja sam naravno svoju opasku dao vezano za usporedbu jer ne želim da se Hrvatska država koja sada ulazi u Europsku uniju uspoređuje sa određenim procesima koji su iskreno ipak nižeg standarda, posebno u zaštiti ipak nacionalnih interesa i konkurentnosti. Vlada Republike Hrvatske želi investitore ali isto tako želi štiti nacionalno bogatstvo. Zahvaljujem. U ime Kluba HDSSB-a Dražen Đurović. Izvolite.

izvješće, godišnje izvješće HBOR-a također je, ocjene su bile vrlo pozitivne u samom izvješću, rezultati su odlični rada HBOR-a. Slična je situacija sada i ovdje sa HAMAG INVESTOM. Rezultati su odlični, poticaji rastu, sve je više poduzetnika uključeno. A ista stvar smo zaključili kada je bio HBOR je li, jer HBOR odlično radi a gospodarstvo tone otprilike slična dijagnoza mogla bi se preslikati na rezultate HAMAG-a, HAMAG radi i to je kao bolje nego što je bilo a ukupni gospodarski rezultati su sve gori. Dakle, …/Govornik se ne razumije./… otprilike liječnik radi odlično a pacijent umire. Dakle, mislim da li je lijek loš ili je loš onaj koji to radi ili je pacijent sam sebi kriv što ne može preživjeti, pod pacijentom bih mislio na hrvatsko gospodarstvo to je sada pitanje. Također su prethodnici spomenuli problem poslovnih banaka, pa da, tu je, banke se ne mogu …/Govornik se ne razumije./… one su svakako ključna točka problema hrvatskog gospodarstva …/Govornik na hrvatsko gospodarstvo. I ovdje iz ovog izvješća, iz ovog izvješća koji je inače kao izvješće baš što se mene tiče i ne bi ga bog zna kako ocijenio onako, ne što se tiče samog sadržaja pa čak i načina kako je napravljeno, prilično je nepregledno, prilično je šturo. Ni ne pokušava biti ambiciozno, nabaci ovako na tabličnim prikazima rezultate po županijama gdje su brojevi 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3 mislim ukupno uopće nije jasno šta većina ovih tablica sugerira. Onaj koji je pisao izvješće nije ni bio ni blizu dovoljno ambiciozan da pokuša iz onoga što je prikazao iznijeti bilo kakav zaključak. Ni nema tu ambiciju je li, što znači prikaz po županijama i gdje se brojevi kreću 6, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8 i što sada mi iz toga trebamo zaključiti. Trebamo zaključiti da se brojevi primjerice kada je riječ o potporama u programima bespovratnih potpora gdje je iznos zaista simboličan i kreće se 32,5 milijuna kuna na godišnjoj razini gdje se zapravo potpore po programima kreću u malim dvoznamenkastim brojevima a gdje se prijave mjere u tisućama. Broj prijava, dakle za program poduzetnik početnik, ne znam oko 1300 a odobri se 32 prijave. Dakle u okviru ovih sredstava. Vidimo da je najveći iznos zapravo se odnosi na jamstva, jamstva koja zapravo dobrim dijelom samo pokrivaju likvidnost. I onda na stranici 9 dođe jedna fantastična još boldana, boldana teza koja kaže da se realizacijom investicija u iznosu od 924 milijuna kuna u malom gospodarstvu inicirano i zapošljavanje 829 ljudi. Niti jasno odakle je tih 900 milijuna kuna niti gdje je zapravo zaposleno tih 829 ljudi. Pa ili kada bi to statistički pretvorili što bi rekli je li, da mi imamo program zapošljavanja milijun i 100, 200 tisuća kuna po čovjeku. Ili koji je zaključak te boldane teze? Što se njome želi poručiti? Da jeftino, malo ulažemo, puno ulažemo, ne ulažemo, je li to uspjeh, je li to neuspjeh, je li milijarda kuna za nekih induciranih 829 radnih mjesta uspjeh ili neuspjeh? ili je induciralo? Ili su ovi deseci milijuna inducirali nekakve stotine koje nisu ni vidljive na koji način su inducirani i šta je uopće teza? Ja opće ne razumijem točno šta je pjesnik zapravo htio reći u tom izvješću. Jednu stvar koja bi se možda mogla stvarno i pohvaliti eto, to su terenske provjere. djelatnici agencije uspjeli su tijekom 2012. izvršiti 31 provjeru projekata što je zapravo dobro da se uopće rade provjere. 31 provjera projekata nije baš ni puno no eto. I od toga tri, eto tako se navodi, dakle u tri korisnika su utvrđene nepravilnosti i da je naložen povrat nekog iznosa. No uglavnom, ono što je vidljivo da zapravo dobar dio ovih potpora zapravo ide u pravcu zatvaranja jamstava i pokrivanja zapravo nelikvidnosti na ovaj ili onaj način, a da zapravo one izravne potpore, posebno bespovratne potpore, posebno potpore malom poduzetništvu zapravo čini jedan vrlo mali udio u radu HAMAG-a i naravno uz onu konačnu crtu dakle da rezultata praktički u gospodarstvu nema. mi ćemo kao klub vidjet što se tiče ovog izvješća, ali je naše mišljenje da bi se onaj tko radi ovo izvješće u izvješću za sljedeću godinu zapravo trebao više potruditi, doći sa jasnijim porukama, doći sa boljim tablicama, imat uopće ideju što nam želi reći. Ne samo nabrojiti brojeve 1,2,5,7, već donijeti konačno neki plan, donijet što on zapravo čini, ima li on uopće neku ideju o tome što je njegov posao, ima li on projekciju toga što planira za sljedeću godinu ili dolazi tu samo pokazat nam gdje je pukao, u koju županiju dao jedno jamstvo, u kojoj dao dva, u kojoj dao tri i to sve zajedno na nekakvim tablicama tako prikazat i tako pa ćemo s većinom reći da, ne i tome slično. Naš klub će vjerojatno ostat da je ovo sve nešto nabacano, a iz ovoga vidljivo nije ništa osim jednog velikog optimizma i konkretnih učinaka tek danih potpora ili ovih subvencija. Pa mi znamo da je ono što su oni dali već će otvoriti ne znam koliko smo čuli danas 800 i nešto radnih mjesta itd., itd. pa se onda to uspoređuje s rastom zaposlenosti u malom i srednjem poduzetništvu. Kad pogledate stranicu HAMAG-a ona puno bolje izgleda nego ovo izvješće. Web stranica puno bolje izgleda, tamo vam piše ako imate ideju javite se za potporu i ljudi su se javili. Imaju ideju, javili su se za potporu, prošle godine 1912 njih, dobilo 159 za jedan program. Znači to je jedan vid prevare. Vi se ponadate, hoćete, kad se javite onda vam izmisle 700 razloga zašto ne možete dobit potporu ili vaš program ili ideja ili projekt nije dovoljno velik da možete uzet veliki iznos iznos od 300 ili 400 000 kuna koliko daje zakon, a vi tražite 30. Onda vam ne daju to jer smo odlučili da ćemo davat po 400, razumijete na koji način se to sugerira nama i ovdje u saboru. Na web stranici imate popis svih koji su dobili recimo jamstva za 2013. godinu. Zašto ovdje nemamo popis svih koji su dobili jamstva? Pa ako može bit na web stranici zašto ne može bit u izvješću. Ne samo za to, tko je dobio potpore, tko je dobio subvencije pa da i mi znamo o čemu govorimo. Ovako imate 1 u Požeško-slavonskoj županiji, 3 ovdje, 4 tamo i mi smo uspješni. To je ta slika koja se šalje prema van. HAMAG je do 2011. bio neuspješan sa neusporedivo više novaca, a mi sa puno manje novaca smo neusporedivo uspješniji, a broj nezaposlenih raste. Temeljna poruka. Hvala. Imamo odgovor, Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, optimizam bez pokrića je sigurno do sada jedna od značajnijih odrednica ove Vlade, posebno kad je riječ o gospodarskoj politici jer zaista optimizam se uvijek pojavljuje u svim dokumentima, ali pokriće za taj optimizam ne slijedi u nijednom od rezultata gospodarske politike koju je Vlada do sada pokazala. Hvala. I sljedeća replika, Branko Vukšić. Izvolite kolega. I HBOR i HAMAG odlično posluju, ostvaruju odlične rezultate. Jedna primjedba koja stoji, a to je da se uglavnom sredstva daju za zatvaranje jamstava, znači za pomoć onima koji pokušavaju preživjeti. Međutim, izgleda da je toliko uništena proizvodnja da se izgleda teško išta može popraviti. Više desetljeća se radilo na uništavanju domaće proizvodnje. Trebalo je prije svih ovih dokumenata o kojima raspravljamo, pa i o ovom dokumentu koji danas ćemo poslije raspravljat, to je Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, sasvim sigurno da je trebalo prvo raspravljati o strategiji, gospodarskoj strategiji Republike Hrvatske, tek onda govoriti o Zakonu o obrtu i svim ostalim zakonima. Pacijent jest vjerojatno na izdisaju, HBOR i HAMAG još mu daju umjetno disanje, ali taj pacijent na aparatima ima više izgleda da izdahne nego da mu netko udahne život, naročito ovakvim postupanjem kako postupa hrvatska Vlada. Hvala. Imamo odgovor, kolega Đurović. Izvolite. došao je još prijedlog jedne nove agencije, ova SDP-ova agencija, ona druga agencija HNS-ova, zaboravio sam kako se zove, no mislim da ta agencija ne mora ni podnosit izvješće Hrvatskom saboru već samo hrvatskoj Vladi, već samo Ministarstvu gospodarstva, inače bi od nje dobili isti ovakav, ovako otprilike slično i tad je bilo opće pitanje zašto se još ta dodatna agencija osniva jer manje-više imaju slične ciljeve. Jedino je ovaj HAMAG ovako više tatiziran, on je ušao u strukturu gospodarskih komora, županijskih i tako, dok je ona HNS-ova bila ono tipično ustrojena lijepo, bez problema su se, oni čak nemaju problema ni sa Hrvatskim saborom jer uopće ne podnosi izvješće. Ovi ljudi iz HAMAG Investa barem moraju doći jedanput godišnje u Hrvatski sabor ovako nešto napisat, malo tu odsjedit, pa ćemo mi malo podiskutirat dok evo ova Agencija ne znam kako se zove malo gospodarstvo, investicije i konkurentnost tako nekako se zove, da uopće sa Hrvatskim saborom nema posla i mirni su. Tako da evo utoliko barem što se mene tiče potpora evo ljudima iz te agencije da barem dođu jedanput godišnje pa da ih mi malo potaknemo možda ako ništa drugo na malo kvalitetniji rad i na malo više truda kad je riječ o izvješćivanju. Hvala. U ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Hvala i vama. Izvješće HAMAG-a za 2011. godinu slušali smo u ovom Saboru negdje početkom veljače i skoro da se i ništa nije razlikovao od ovog izvješća koga danas slušamo zato što je sam predsjednik uprave braneći rad HAMAG-a za 2011. više pričao o ostvarenim rezultatima u 2012. nego za 2011. Međutim, ono što želim ukazati jeste sljedeće. Kada smo slušali u veljači izvještaj, onda se isto tako vodila vrlo dobra i konstruktivna rasprava. I zamolili smo kao saborski zastupnici, a u cilju da izvješća budu bolja, transparentnija, konzistentnija, razumljivija, na kraju krajeva korisnija svakome tko ih čita i nama ovdje u Saboru, ali dakako i poduzetnicima i svima onima koji koriste sredstva HAMAG-a da se neke stvari od Izvješća za 2011. do Izvješća za 2012. promijene. Međutim, evo ostali smo na ovakvom jednom suhoparnom izvješću gdje da se ne ponavljam sve ono što su rekli kolege prije mene ne iščitavamo na žalost puno toga. Zamolili smo tada da izvješća budu analitički konstruktivnija u onom dijelu gdje ćemo vidjeti kome su sredstva dodijeljena, odnosno koji su to projekti prošli na natječajima HAMAGA-a i to iz nekoliko razloga. Ako takav jedan projekat odnosno analitiku takvih projekata stavimo u Godišnje izvješće pomoći će najprije poduzetnicima koji se namjeravaju prijaviti na takve i slične projekte da vide od pristiglih projekata tematike tih projekata, planiranih investicija, planiranog broja novih radnih mjesta, koji su to projekti prošli i u stvari na što HAMAG kao takav najviše ulaže. Bilo je zadnji put i riječi o tome kako se troše sredstva i na koji način i bili smo na vrlo dobrom tragu kad smo predložili uvođenje registra dodijeljenih potpora, ali dodijeljenih potpora na nivou države ali i lokalne uprave i samouprave iz jednostavnog razloga što bi se na jedan dobar, transparentan način moglo vidjeti koji to poslovni subjekti posluju na hrvatskom tržištu pa i zahvaljujući potporama i bespovratnim sredstvima. Bilo je govora u veljači i o certificiranim konzultantima. Ministar je tada obećao da će na stranicama ministarstva objaviti bodovanje konzultanata kako bi korisnici tih konzultantskih usluga znali kome se mogu sa sigurnošću obratiti u nadi da će projekt stvarno biti napravljen onako kako bi trebao biti napravljen, a ne da projekt bude običan copy paste što smo se složili da na žalost većina projekata upravo izlazi takve vani iz konzultantskih poduzeća. Međutim, evo nismo napravili niti to. U bazi HAMAG INVEST-a nalazi se 94 certificirana konzulanta, konzultiraju poduzetnike preko poduzetničkih centara i razvojnih agencija, osposobili su se za dobivanje certifikata zahvaljujući javnim sredstvima. Zašto je onda toliko teško u ovakvim izvješćima navesti imena i prezimena tih nekoliko konzultanata koji su isplaćeni upravo sredstvima HAMAG-a preko danih Na žalost još uvijek stoji ona istina da veliki broj takvih i tih konzultanata radi projekte samo za razvojne agencije, ali ne i za poduzetnike bez obzira što su veliki novci regionalne uprave potrošeni upravo na njihovo osposobljavanje. Zašto je potrebno i zašto se toliko potencira na transparentnosti dodijeljenih sredstava preko HAMAG-a. Kada bismo imali svu tu analitiku subjekata kojima su sredstva dodijeljena onda bismo mogli u izvještajima iz godine u godinu iščitavati i pratiti koliko su u stvari ta dodijeljena sredstvima kojima se evo toliko hvalimo i koje tako 2012. uspoređujemo sa 2011. u broju dodijeljenih novčanih sredstava, u broju pristiglih ili dodijeljenih projekata, koliko su u stvari svi ti hvalospjevi doprinijeli tome i koliko smo nove vrijednosti stvorili. Koliko je u stvari zahvaljujući takvim potporama zaposleno novih radnika i koliko se povećala produktivnost i bilanca tih poslovnih subjekata koji su potpore kao takvi i dobili. Na žalost to u ovim izvješćima ne iščitavamo, vidimo samo brojke, vidimo županije što svakako nije dobro i izvješće kao takvo nema svoju svrhu. Jer ukoliko cijelo vrijeme govorimo da želimo biti transparentni, da želimo znat što radimo, da želimo pratit one koji dobivaju poticaje, a i hvalimo se evo da smo u 2012. prvi put agencija provodi i monitoring na terenu, pa smo evo zašparali u državnom proračunu od 3 dodijeljena projekta 177000 kuna što je svakako pohvalno. Međutim, nije dovoljno da podatke o tome koliko se novih radnih mjesta otvorilo zbog dodijeljenih potpora ili garancija ili koliko se poboljšala bilanca pojedinog poslovnog subjekta koji je takve potpore dobio, znate samo vi u HAMAG-u jer onda ovakvo izvješće nema smisla ako to ne znaju saborski zastupnici koji o samom izvješću i raspravljaju. Mi smo danas čuli od kolege Jelušića ovdje u njegovoj raspravi mi ćemo kontrolirati. Pa se postavlja pitanje tko je to mi? Ako saborski zastupnici moraju dati ili dignuti ruku za, protiv ili biti suzdržani protiv Godišnjeg izvješća HAMAG-a onda je svakako potrebno da podatke da podatke o kojima sam govorila znaju svi saborski zastupnici, a ne samo mi ili ne samo vi u HAMAG-u. Bilo je danas ovdje rečeno da treba i proći određeni ciklus da bi se znalo koliko je novih radnih mjesta ustvari ustvari otvoreno zahvaljujući potporama i ja se s time slažem da treba određeno vrijeme, međutim bez daljnjega naglašavam da upravo zbog toga ako smo dodijelili čini mi se negdje oko 243 negdje oko 243 jamstva, a to nije svakako veliki broj, da se onda na tom izvješću koje bi svakako trebalo biti malo opširnije navede i to koliko je projekcija nekakve nove vrijednosti, nove vrijednosti, nove dodatne vrijednosti u tim poduzećima kojima se jamstva dodijele. I onda smatram da bi takvo izvješće imalo smisla. Ovako iznoseći samo suhoparne brojeve kojih ne možemo nikako analizirati osim u onom dijelu analitike između 2011. i 2012. bit ćemo suzdržani. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljenu jednu repliku, Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Poštovana kolegice Tireli spomenuli ste potrebu da u ovim izvještajima budu podaci oni kojima je pružena pomoć. Ne samo ovdje kod HAMAG-a nego i HBOR-a i ta transparentnost sa kompletnim podacima ima dvostruki značaj. Želim vjerovati da će kolega Rađenović omogućiti predstavnicima HAMAG-a da saslušaju, a ove partijske stvari rješavati u pauzi. Nakon osnivanja 30-ak fondova, agencija, zavoda, centara za privlačenje investicija … /Govornik se ne razumije./… jedan je Centar za privlačenje investicija a drugi je Agencija za praćenje investicija otprilike. Mene zanima kada i HAMAG i HBOR i Državna agencija i fond angažira usluge konzultanata a i poduzetnici koji sa svojim programima natječu se za dobivanje potpore moraju angažirat konzultante jer je tak sve komplicirano da normalan čovjek ne može ništ napisat. Koliko od ukupnih sredstava koje država daje, na taj način tobože poticaj proizvodnje, zapravo završi kod konzultanata? I drugi razlog, to je nova točka moguće korupcije jer bi jer bi možda mogli povezati da prolaze najčešće projekti i programi samo dva, tri konzultanta ili dvije, tri konzultantske tvrtke ili kuće. Ili da u nekom sektoru, nekom dijelu samo ti rade dobre prijedloge i programe, samo te agencije konzultantske tvrtke ili konzultanti prolaze. Jer bez objave popisa ne samo projekata i korisnika nego i konzultanata koje je država koristila kao i sami poduzetnici otvara, a tu temu ću tražiti da bude tema Antikorupcijskog nacionalnog vijeća i tada ćete morati dati podatke, Hvala. Kolega Lesar vi ste replicirali kolegici Nansi Tireli koja je govorila u ime kluba. Izvolite, odgovor na repliku kolegice Tireli. **Tireli, Da, i osobno mi je drago evo što je kolega Lesar replicirao jer očito nisam bila dovoljno jasna kad sam govorila o konzultantima i kad sam stvarno tražila i ponavljam još jedanput u drugom mjesecu kad smo imali Izvješće za 2011. godinu izričito smo ovdje tražili da se u Izvješću za 2012. napravi nekakva analitika, pa pročitajte fonogram pa ćete vidjeti, evo ja bih stvarno molila, ti konzultanti, zbog čega je teško imena tih ljudi nekolicinu jer nisu svih 94 uključeni i involvirani u izradu ovakvih poslovnih planova i projekata koje prolaze na HAMAG-u, koliko je njih teško navesti u ovakvom jednom izvješću? Tim više što se financiraju upravo iz ovih sredstava. Prema tome to bi bila ta transparentnost o kojoj cijelo vrijeme govorimo. Nije dovoljno hvaliti se koliko smo ove godine dali više jamstava u odnosu na prošlu godinu nego je itekako važno i bitno vidjeti u toj transparentnosti kome smo to dali jamstva, za što smo ih dali i da se ta imena poslovnih subjekata i svih onih koji se vrte u ovoj priči i HAMAG-a i svih ostalih agencija i fondova itekako javno znaju da se može na kraju krajeva iščitati ako ništa drugo ne tko dobro prolazi kod određenih agencija i fondova nego tko je kvalitetan. A to tko je od konzultanata kvalitetan puno znači poduzetnicima koji sami te konzultante plaćaju i to je ono što je ministar obećao, a nije napravio na svojim stranicama ministarstva, da će staviti ocjenu svih 94 konzultanta koliko koji konzultant vrijedi da bi upravo poduzetnici znali kome i za što daju svoj novac. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gordana Sobol, izvolite kolegice. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ravnatelju uprave. Dakle, samo nekoliko rečenica. Danas sam nakratko i razgovarala sa vama vezano oko nečega što mi se čini da ipak je određena manjkavost i ovoga izvješća. Uzela sam samo Izvješće za 2011. godinu. Naime, istina je da na jednoj stranici ovog izvješća imate posebno izdvojeno promicanje ženskog poduzetništva. Željela bih nas sve skupa podsjetiti da smo negdje od 2000.odnosno od 2001.godine svi zajedno intenzivnije počeli raditi na promociji i uključivanja žena u sferu poduzetništva i da je u ovih zadnjih 13 godina ustvari napravljen stvarno veliki napredak jer smo negdje sa nekakvih i manje od 10% udjela žena u poduzetništvu došli danas pa negdje između 28 do 30% žena poduzetnica u ukupnom broju poduzetnika. U skladu sa time i izvješća koja su stizala u ovaj Sabor ja bih rekla da su ipak bila u onom statističkom pogledu ograničit ću sada na to svake godine ja bih rekla sve bolje ustvari. Pa kada sada uzmete izvješće HAMAG-a za 2011.i usporedite sada ovo za 2012.godine žao mi je ali moram reći da je za 2012.ipak postoje određene manjkavosti jer nedostaje statistički podaci o ženama i udjelima žena poduzetnica o o broju zahtjeva koje su dale kojima programima u kojem broju su se natjecale pa i u onom dijelu koje dolazi sa područja županija. Uzela sam samo one podatke koje za 2011.godinu smo imali razvučene kada su u pitanju žene odnosno kada su muškarci. Podsjećam na to zato što je to između ostalog statističko rodno prikazivanje podataka tamo gdje se može je propisano i Zakonom o ravnopravnosti spolova ali i zakonima koji tretiraju statistiku odnosno državnu statistiku RH. Prema tome, ja bih molila ja neću dužiti iako već dugo razgovaramo o poduzetništvu i obrtu već drugi dan ostavit ću dobar dio svoje rasprave kada budemo raspravljali o strategiji razvoja poduzetništva u Hrvatskoj ali evo molim upozorenje bili ste mi danas rekli da će to biti objavljeno dodatno na stranicama. Ali ja sam jedna od onih koja misli da mi i ovdje na saborske klupe dakle u materijalima koje dobijemo trebamo odmah dobiti što šire materijale odnosno što više podataka. Zahvaljujem. za raspravu nastavljamo sa Goranom Marićem. Izvolite kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče uprave i zamjeniče predsjednika uprave. Priznajem da nisam nikada do sada vidio ovako izvješće u Saboru. ovo su novi standardi izvješćivanja, a ti standardi novi izvješćivanja podcjenjuju zastupnike u Saboru i podcjenjuju ovaj Parlament. Ako pažljivije promatramo cijelo sastavljeno izvješće vidi se da izostaje jedna razina profesionalnosti i odgovornosti. I nije ovo samo kritika radi kritike, potkrijepit ću sve ono što mislim, upozoriti da bi trebalo biti bolje. Ali nemojmo u startu imati stav da ako netko ne prihvaća način na koji jedna institucija radi ili način na koji izvješćuje da je odmah taj protiv pomoći gospodarstvu. To je opasna teza. Ne igrajmo se takvim tezama. Čim smo prvu kritiku kazali odmah je predsjednik uprave ustao i kaže vi ne želite pomagati gospodarstvu. Nemojte tako raspravljati u Hrvatskom saboru. Izvješće je prilično neozbiljno. Ono osnovne elemente ne sadržava, ali krenimo redom. Već na prvoj stranici isječak iz novina kojeg je dao intervju predsjednik uprave HAMAG-a. nikada to još nismo doživjeli da institucija koja podnosi izvješće Hrvatskom saboru u svom izvješću daje presliku dijela intervjua predsjednika uprave ili direktora neke tvrtke ili. To je neki novi standard izvješćivanja. Već na prvoj stranici u uvodnom dijelu znači nama treba kazati što je predsjednik uprave govorio u svojim intervjuima u glasilima. Na trećoj već stranici preslika objave članka o HAMAG-u. zamislite kada bi HBOR u svom izvješću, a imali smo ga neki dan na raspravi u izvješću davao preslike onoga što su drugi izjavljivali o HBOR-u. Na 5.stranici imamo prikazane sve od partnera logotipe s kojima je HAMAG zaključio ugovor o suradnji. Pa je tu i HYPO banka i Partner banka i Zagrebačka banka, doista malo neuobičajeno. Evo pokušavam naći odgovarajuće riječi ali da su tu takvi da to treba potvrditi reklamirati njih da bi se potvrdilo da je s njima potpisan sporazum malo mi djeluje za ovakvu razinu neprihvatljivo. Na 6.stranici je fotografija čak jedne gospođe koja je dobila jamstvo. A ispod toga imamo izjavu nje, cijela stranica je fotografija i njena izjava kako je HAMAG dao jamstvo njoj. Dalje, primjer dobre prakse i slika jednog gospodina, a ispod opet njegova izjava. Ovo mi sliči na školske novine. Onda ima pregled po županijama kako se davala potpora. A onda imamo na stranici 14.pravi panegirik o HAMAG-u opet uokvireno što misli neki poduzetnik o tom HAMAG-u. A što misle oni koji nisu dobili Ali naj, moram priznati čak je i neukusno, izjavu ministra davati u izvješće ovdje jer to nismo nikada imali, nikada ni u jednom izvješću da citiramo izjavu ministra koji je dao nekoj radiopostaji. To je sastavni dio i to najveći dio izvješća ovoga. A što je sa pregledom svih odobrenih jamstava, komu je dato jamstvo, u kolikom iznosu, kakva im je bila bilanca kad se davalo jamstvo, kakva im je bila tržišna pozicija, koliki im je bio broj zaposlenih i kako je nakon toga što je odobreno jamstvo, kako se promijenila bilanca, koliko su imali broj zaposlenih, je li im se promijenila situacija na tržištu, što se dogodilo s onima koji su izravno dobivali bespovratna sredstva, kome je to dato, ime, naziv tvrtke, sjedište tvrtke, temeljni kapital tvrtke, broj zaposlenih i stanje nakon što su to dobili, na početku i na kraju. Toga nema ni riječi, a to je nešto najvažnije. Ne zaboravimo da su najveći ekonomisti današnjice kazali da ova financijska kriza nije samo financijska kriza nego to je bilančna kriza i vrlo je upitno kakvo je stanje u bilancama prije i poslije i to je najbitnije. To je najbitnije, stanje u bilancama. Lako je reći zaposlili smo još toliko i toliko ljudi i investicija je toliko i toliko. A što je ako je zbog toga što je negdje zaposleni neki ljudi na drugom mjestu dobili otkaz u istoj djelatnosti. Ne postoji neovisna varijabla niti jedna u ekonomiji. Ovdje izostaje sustavna analiza. I nismo mi protiv potpore gospodarstvu, ali da se znaju kriteriji i da se znaju oni kojima se to daje i tko je taj tko ne vraća kredite, tko je taj i molim vas nemojte politizirati, ne interesira me koji je to ministar odobrio ili nije, je li to ovaj ili onaj, interesira me tko je taj poslovni subjekt za koji je jamstvo isplaćeno. To je važno. Jer što je, opet će nekada, opet će se tom istom poslovnom subjektu isplatiti jamstvo. Ne možda vi, kad vi ne budete drugi će doći pa će opet. Ne promatrajmo statički ekonomske probleme, promatrajmo ih dinamički. Nije svijet počeo sa dolaskom jednoga niti završava sa odlaskom jednoga. A hrvatsko gospodarstvo je u ogromnim poteškoćama. Svaki napor koji se čini da bi ekonomska aktivnost bila veća pozdravljam i drago ali očito je, to upućuju nas podaci na to da ti napori nisu dostatni bili, nisu urodili plodom, oni glavni provjerljivi pokazatelji su i dalje negativni. Prema tome, uz sve hvalospjeve HBOR-u, uz sve hvalospjeve HAMAG-u, uz sve hvalospjeve HNB-u, poslovnim bankama, sve više je zapošljavanja, sve veće je investicijama, BDP pada, nezaposlenih sve više, saldo vanjskotrgovinske razmjene sve veći negativan, negativan saldo sve veći. 6,5 milijarda eura godišnje je negativan vanjskotrgovinski saldo. I sada naravno važno je vidjeti jesu li i žene sudjeluju li u poduzetništvu, ali nije to ono nešto što je najbitnije u izvješću vidjet kako se i ženama daje potpora za poduzetništvo. Ali oni najvažniji podaci izostaju, nedostaje analitika i nedostaje analiza efekata koji se očekuju i koji su ostvareni. Uvijek je taj jaz između potencijalnog i ostvarivog i uvijek je manje ostvarivo nego što je potencijal. Hrvatska ima veći potencijal, ima i HAMAG potencijal i HBOR, imaju i poslovne banke. Ali nije meni toliko drago da ste se otvorili prema poslovnim bankama i prema velikim tvrtkama, a u ovoj godini ste otvorili jamstva i prema velikim tvrtkama i zato je važno koliki tko ima prihod, koliko tko ima dobiti, kakva mu je pozicija na tržištu. Možda mu omogućujemo još više monopolistički položaj ako ima monopolistički položaj. Možda drugima činimo nelojalnu konkurenciju. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Za repliku se javio Branko Vukšić. Izvolite kolega. Uvaženi kolega Mariću, spominjali ste u svojoj raspravi, sada na kraju rasprave i HNB i poslovne banke i to je uobičajeno u ovom saboru da se ističe kako, to je i sam guverner isticao kako je zadaća HNB-a održati stabilnost kune, stabilnost stranih komercijalnih banaka, a to što je sve ostalo nestabilno u Hrvatskoj to je manje važno. Prije svega privreda je na izdisaju, građani su sve nestabilniji, je manje onih koji mogu podmiriti svoje osnovne troškove, sve više je onih koji su ispod ruba siromaštva, to je iznad 1/3 građana. Ima onih koji više ne mogu živjeti dostojanstveno kao ljudi. I svaki puta kada ovdje raspravljamo u Saboru događa se ista priča, hvalospjevi HNB-u, hvalospjevi svima onima pa i HBOR-u i HAMAG-u, svima onima koji drže u rukama sredstva, koji drže novac. Kada raspravljamo o onima koji tobože primaju novac od tih, onima koji bi se trebali dičiti poslovnim bankama koje stoje na čvrstim nogama, Hrvatskoj narodnoj banci koja je zabetonirala kunu i koja čuva stabilnost tih komercijalnih banaka, svima njima je zlo. Pa onda nešto nije u redu. Sve je više siromašnih građana, sve je gora privreda, a banke nam cvjetaju. Cvjeta nam HNB koja imali smo najuspješnijeg guvernera na svijetu, a imamo najneuspješniju privredu u Europi. Pa to nešto ne štima. Imamo odgovor, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Vukšić financijski sektor i realni sektor u ekonomiji funkcioniraju po zakonu spojenih posuda. I ne može se nikako govoriti o odvojenosti i o zdravom jednom dijelu, a o nezdravom drugom. Pa to je samo jedan dojam i to lažan dojam da je jedno stabilno a drugo je u lošem stanju. Ako samo iščitamo izvješća banaka i HNB-a vidljivo je da je 34 milijarde kuna plasiranih u gospodarstvo tretirano kao nenaplativim kreditima. To znači izravno će se odraziti i na financijski sektor. Međutim, uspješnost pojedinca i za ono što on odgovara nikad nisu vezani sa stanjem za ono što on odgovara nego sa slikom koju on stvara o sebi u medijima. jedan obični medij je proglasio tog jednog čovjeka najboljim na svijetu bez ikakvih relevantnih pokazatelja. Osim pokazatelja da je prije toga jedna tvrtka prebacila za svoju reklamu na taj isti časopis nekoliko stotina tisuća eura platila oglas i nakon toga je uslijedila i nagrada. I tako i prvi put kad je bila nagrada za ministra financija tako i ovo sad kad je, i točno se zna tko je platio i komu je platio. Ali, novac je glavna razvojna poluga i ako se ne razumije da je novac glavna razvojna poluga kao što to HNB ne razumije onda mi ne možemo se razvijati. Ali HNB-u i drugima je važnije do ugleda pojedinca nego do sudbine Hrvatske. Hvala. Sljedeća replika, Josip Borić. **Borić, sa odama, priznanjima novoj upravi, sa prikrivenim oglašavanjem partnera. Pa sam početak i rečenica 2012. godina novih početaka pa tri točkice pa tri točkice i nigdje nezadovoljstva. Nakon gotovo 3200 odbijenih zahtjeva za potporom nitko od tih odbijenih nije nezadovoljan. Ali ovaj jedan koji je dobio on je itekako zadovoljan. Da ne govorimo o onima koji su dobili jamstva i onima kojima su odbijena jamstva. Znači, potpuno iskrivljena slika prema Hrvatskom saboru jer smo mi kao trebali kupiti ovakav proizvod kao obična reklama. Kupite ovaj dobar proizvod, zavolite predsjednika uprave on je dobar, on ispočetka kreće dosada se ništa nije dešavalo u HAMAG-u, dobro, a imali smo 2011. u drugom mjesecu na raspravi. Tada je zamjenik ministra ja mislim branio to i dali smo vrlo konkretne zahtjeve – dajte nam transparentno što se dešavalo u 2012. kad dođe sljedeće izvješće. Evo došlo je nakon 3, 4 mjeseca mi ništa ne znamo osim suhoparnih brojki. Za to moramo otići na web stranicu koja je puno bolja, ali isto se prodaje kao proizvod. Poduzetnici nažalost troše novce, da bi se javili na natječaj samo konzultantska tvrtka koja je podobna čuli smo ovdje jednu riječ 3000 kuna košta elaborat ako biste možda mogli proći. Ako ga sami napišete ne prolazite, sigurno. U tome

Hvala lijepa. Pa kolega Boriću stvarno ovakvo izvješće na ovakav način nije dosada, ono se može popraviti, ima ono interesantnih informacija samo je strukturiran na jedan mogao bih reći više to pripisujem mladenačkoj razigranosti nego profesionalnim standardima. Ali malo dograditi profesionalizma i elaborirati ove podatke može biti svakako i mora i treba biti svakako kvalitetnije. ozbiljan osvrt na ovakvo izvješće ne mogu dati jer je temeljeno na neozbiljnosti. A kad su konzultanti u pitanju uvijek sam imao skepsu prema njima i uvijek sam bio daleko od njih jer gdje su god oni bili tu je situacija uvijek nakon njih gora nego je bila. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Replika, Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Kolega Marić evo slažem se s vama kad kažete tko je to zbog koga se aktiviraju jamstva, koja su to poduzeća koja ne izvršavaju svoje obveze i svakako bi trebali biti navedeni u ovakvom jednom izvješću, ali bi bilo isto tako dobro da još jedanput podsjetimo koliko bi upravo zbog toga i bio važan jedan registar u kome bi se svi oni koji dobivaju i jamstva i bespovratne potpore našli upravo zbog situacije da se isti ljudi ne vrte i da uvijek jedni te isti ne dobivaju novac, odnosno bespovratna sredstva. Bilo bi itekako interesantno da uz bilance koje bi bile nužne, uz situaciju odnosno bonitet firme koja dobiva jamstva i koje bi trebalo biti u ovom izvješću isto tako vidimo kakav je prosjek plaća koje te firme koje dobivaju bespovratna sredstva isplaćuju svojim radnicima i koji je recimo fond sati tih radnika za tu plaću koju dobije. Dakle, to su sve pokazatelji koji bi itekako utjecali na to da mi koji trebamo ovdje dignuti ruku za ili protiv izvješća znamo na koji se način i po kojim kriterijima dijele potpore i bespovratna sredstva.

bespovratnu potporu sa svim najnužnijim pokazateljima o njima. Ne znamo jesu li oni možda i porezni dužnici, jesu li oni isplaćivali radnike ili nisu, jesu li oni u predstečajnoj nagodbi ili nisu. To ništa možda i nisu ali ništa iz ovoga ne znamo. zašto nagađati. U ekonomiji se ne nagađa. Niti jedan podatak koji nije mjerljiv i provjerljiv nije relevantan podatak, nije vrijedan spomena koji nije provjerljiv i mjerljiv. I samo kada bi se slučajno, a morat će se idući put, biti pregled onda bi se točno znalo tko je za koga intervenirao i u komercijalnoj banci i u HBOR-u i u HAMAG-u i u poslovnoj banci. Ali Hrvatska država i svaka država stvara pozitivno okružje za poduzetničku aktivnost a ne preuzima tu ulogu da ona sama regulira i preuzima ulogu kreditora, ulogu poslovnih banaka nego ona mora stvoriti pozitivno okruženje jer ako nije pozitivno okružje onda mi ćemo jamstva dati, poticaje ćemo dati, bespovratna sredstva se neće ni onako vratiti, jamstva će se naplaćivati, a situacija se neće promijeniti jer okružje nije i dalje pozitivno.

Hvala. Malo mi je možda žao da se više vremena i više pažnje posvetilo kakve je forme izvještaj nego zaista sadržaj izvještaja i što se u njemu konkretno nalazi. Pitanje forme evo čuli smo sve od toga da je da je radila PR agencija do toga da je potpuno neprofesionalno napravljeno zaista sada ne znam što je prava istina u tome. Dakle ako je radila PR agencija onda je valjda i profesionalno napravljeno. Ali mogu vam reći da nije radila PR agencija ovo izvješće nego su radili zaposlenici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Ono što mi je drago i ono što mi je posebno bitno za napomenuti jest da svi inzistiramo na transparentnosti i zbog toga mi je drago da je više zastupnika na neki način ukazalo na važnost da svi imaju pravo ovdje je rečeno netko je rekao da saborski zastupnici imaju pravo znati tko je dobio jamstva i tko je dobio potpore HAMAG INVEST-a. ja kažem da ne samo saborski zastupnici nego svih građani RH i svi porezni obveznici imaju pravo na to.

Nažalost to nije tako jednostavan posao, postoji nešto što se zove i bankarska tajna, postoji nešto što nije bilo moguće napraviti dok se nisu odradili pregovori sa hrvatskim poslovnim bankama, sa HBOR-om i kada smo kroz kroz nekoliko mjeseci odradili taj posao od 1.4.potpuno jasno i potpuno transparentno sva jamstva i sve potpore koje su dodijeljene unutar agencije možete naći na Internet stranicama HAMAG INVEST. Osobno, mislim da ne treba opterećivati sadržaj ovog izvješća sa tim podacima. Ne znam gdje bi stigli kada bi uz izvještaj HAMAG INVEST-a također podnosili i financijska također podnosili i financijska izvješća svih tvrtki a tu je bilo prijedloga i u tom smjeru koji su dobili potporu i jamstvo, mislim da bi tada taj sadržaj zaista postao šuma podataka i tek onda bi bio krajnje nečitljiv. Također vezano za konzultante evo isto da se osvrnem, što se tiče konzultanata HAMAG INVEST-a njih je 94, oni su također javno i transparentno objavljeni na stranicama HAMAG INVEST-a dakle trebalo bi otići na stranicu i pogledati. Što se tiče ocjenjivanja, nažalost tu moram reći ocjene nekad mogu biti subjektivne, nekad objektivne, nema još jasni kriterija kako i na koji način bi se ocjenjivao rad pojedinih konzultanata. ono što mogu garantirati dakle svi certificirani konzultanti HAMAG INVEST-a moraju proći proces certificiranja i samim time što prolaze taj proces na neki način se dokazuje njihova kvaliteta odnosno sposobnost obavljanja Evo toliko ja vam se na kraju rasprave zaista zahvaljujem na svim dobronamjernim kritikama i sve te kritike koje ste uputili pokušat ćemo naravno ispraviti u radu agencije i poboljšati izvješće za 2013.godinu. Zahvaljujem. **Tireli, Nansi (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo ne mogu se složiti s time da je izvješće napisano u dobroj formi i da je kvalitetno zato jer se jednostavno ne može iščitavati na onaj način na koji bimo ga trebali iščitavati, to je prvo. Drugo što ste rekli sadržaj financijskih izvješća biti će šuma podataka, nečitljivo i tako. Nemojte vi brinuti kako ćemo mi to čitati i da li smo sposobni to pročitati. Uostalom ako smatrate kažete da je sve javno objavljeno na web stranicama onda nam kada budete sljedeće godine donosili ovakvo izvješće u Sabor napišite sve na jednoj jedinoj stranici. Kažite molimo vas pogledajte ili ukucajte www itd. onda ćemo to pogledati tamo. Hvala. Sljedeća replika Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa gospodine Liović kazali ste da ne samo zastupnici u hrvatskom saboru nego i svi moraju znati i da trebaju znati i da možemo otići na Internet stranice. Gospodine Lioviću ovo je Hrvatski sabor i ovdje su zastupnici i oni ne trebaju nikud ići, nemaju oni pravo nešto ići i naći, nego je vaša dužnost izvijestiti nas o stanju o vašoj instituciji koju vi vodite i da to izvješće ima i sadržaj i formu. I nisu ovdje zastupnici govorili samo o formi nego i najviše o sadržaju, ali taj sadržaj mora imati odgovarajuću formu, a da nema odgovarajuću formu sam dokazuje da vi niste dostavili ni skraćeno izvješće koje ste dužni dostaviti. Možda to i ne znate, ali zato ima opširno izvješće i skraćeno izvješće. I ne možete vi opteretiti nikako zastupnike sa previše informacija, a nismo mi da mi idemo tražiti po internet stranicama. Ali ovo je izvješće za 2012. godinu, a ne za 2013. godinu i zato nema nikakva razloga da niste to popisali u izvješću za 2012. godinu tko je dobio jamstva i tko je dobio potpore. Nikakve tu nema ni poslovne tajne ni bankarske tajne. Vi ste to dužni po zakonu izvijestiti Hrvatski sabor i nije to naše samo pravo nego vaša obveza. Hvala lijepa.

Evo i govor šefa HAMAG-a iz samog govora ovog završnog obraćanja gdje nije analizirao ono što se govorilo nego je onako gotovo išamarao saborske zastupnike sa pola rečenice, još jedanput je podcijenio Sabor. To je zapravo pravi bezobrazluk način na koji se odnosite prema saborskim zastupnicima koji kažete čitajte, imate na internetu, nećemo vam pisati nego ćemo pisati pohvale meni kao šefu i nama kao ekipi. Mislim da ovo zaslužuje prijezir saborskih zastupnika, ovdje vi nama odgovarate, ne mi vama i nećete nas … slati ko ono po šibice, odite vi pa si pročitajte. Naučite se reda i kulturi i morate znati da je ovo najviši dom u Republici Hrvatskoj i da ne možete izjednačavati nas sa ulicom, a tako se odnosite prema nama. Kolega Vukšiću, to je izgleda isključivo vaša percepcija. Moram ovom prilikom napomenuti da predsjednik uprave nije to činio što ste vi kazali nego je kazao upravo suprotno, da se dokumenti koji je ovdje bilo isticano, nalaze na web stranicama. To je vaša osobna percepcija, a prepustite predsjedavajućem da on procijeni da li netko vrijeđa saborske zastupnike ili ne. … /Upadica se ne razumije./ … Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.